Зареєстровано 327 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги! Рішенням Генеральної Асамблеї ООН 23 червня проголошено Днем державної служби. Сьогодні на засіданні Верховної Ради України присутній Кабінет Міністрів України. І, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх з прийдешнім професійним святом, всіх державних службовців! Цього року це свято особливо для нас важливе, адже ми відзначаємо 100-ліття створення української державності. Хочу висловити слова поваги і подяки усім, хто обрав професійний шлях служіння державі і народу. Зі святом, дорогі колеги! Привітаємо державних службовців! Нагадую, що сьогодні у нас "година запитань до Уряду". На засіданні присутній Кабінет Міністрів України на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо уряд наш. (Оплески) І сьогодні від уряду до виступу запрошується заступник міністра охорони здоров'я Ковтонюк Павло Анатолійович. Будь ласка, пане Павло. І потім за звичкою будуть запитання і від фракцій, і від депутатів. Будь ласка, Павло Анатолійович. Доброго ранку, шановні народні депутати. В кінці минулого року тут, у цій залі, ви підтримали початок медичної реформи в Україні. Ми багато працюємо над тим, щоб якомога швидше ця реформа перейшла в практичну площину. І мені б хотілося сьогодні розповісти вам про перші результати цієї роботи. Будь ласка, наступний слайд. у квітні цього року розпочалася кампанія "Лікар для кожної сім'ї", і кожен з нас може вільно обрати собі сімейного лікаря незалежно від того, де ми з вами прописані. Популярність цієї кампанії виявилася неочікуваною, навіть для нас. Ми думали, що приблизно 2 мільйони українців протягом перших півроку виберуть своїх лікарів. У дійсності ж за 2,5 місяці 9,2 мільйона людей обрали своїх лікарів по всій країні. Кожного дня приблизно 200 тисяч українців вибирають собі лікаря. Це так ніби середнього розміру місто, таке як Кам'янець-Подільський або Біла Церква, за один день вибирали собі лікарів. Близько 20 лікарів по всій країні мають уже максимально можливу кількість пацієнтів у своєму списку. Ми побачили, що хід кампанії не залежить від того, це місто чи це село. Кампанія іде успішно навіть у найвіддаленіших селах. І наша команда намагається їздити по сільській місцевості і переконуватися у цьому на власні очі. Наприклад, нещодавно ми побували на північному і на південному кордонах України, село Дніпровське Чернігівської області, 58 кілометрів від найближчого райцентру, і село Гальжбіївка Вінницької області, це практично кордон з Молдовою. Там і там є комп'ютерне обладнання, укладаються декларації з лікарями, і процес іде з великим ентузіазмом. Наступне, що ми бачимо, це те, що почалася тенденція до кращого обслуговування людей. Ми думали, що ці процеси будуть починатися пізніше, але ми вже бачимо перші ознаки їх. Наприклад, в сільській місцевості для людей створюються можливості, щоб люди не їхали зайвий раз в райцентр по медичні послуги. Наприклад, у Великобагачанському районі в Полтавській області замість того, щоб купувати дороге обладнання для лабораторних досліджень сільські амбулаторії організували логістику лабораторного матеріалу через сумки-холодильники і автомобілі, які регулярно збирають цей матеріал по селах, завозять в райцентр і ввечері цього дня через комп'ютер приходить лікарю результат в електронному вигляді. Тобто людина в селі може протягом дня здати аналізи і отримати їх, і не їхати в райцентр. Це лише перші зміни, які почали відбуватися і будуть відбуватися широко по всій країні протягом наступних років. Будь ласка, наступний слайд. Однак кампанія йде, безумовно, нерівномірно: є лідери, є аутсайдери. Лідерами за кількістю людей, які обрали своїх лікарів є Вінницька, Харківська, Полтавська, Чернівецька, Житомирська області, у Вінницькій області вже майже половина населення вибрали своїх лікарів. Серед аутсайдерів – Сумська, Черкаська, Закарпатська, Одеська, Запорізька області. В Сумській області, на жаль, ситуація поки що найгірша, дуже повільно йде кампанія, і це викликає певне занепокоєння, адже це фактично позбавлення медиків кращих умов роботи, кращого доходу, а пацієнтів кращого обслуговування. Будь ласка, наступний слайд. Зараз регіонам дуже важливо мобізілуватися протягом наступних півроку. Наша мета – до кінця року всі заклади первинної допомоги повинні розпочати реформу і мати договори з Національною службою здоров'я. Перше, що треба зробити місцевій владі, це до кінця 2018 року здійснити автономізацію своїх медичних закладів згідно Закону 2002, прийнятого знову-таки в парламенті в квітні минулого року. Хочу наголосити, усі заклади отримають фінансування в цьому році. Ті, які перейдуть реформу, будуть отримувати їх за договорами за новими тарифами; ті, хто не перейдуть, отримають медичну субвенцію. Але ця ситуація двох видів фінансування буде діяти до кінця цього року, а з 2019-го ми очікуємо, що всі заклади перейдуть на принцип "гроші ідуть за пацієнтом". Наступний слайд, будь ласка. Отже, у квітні люди почали обирати своїх лікарів, а в липні перші заклади в нашій країні почнуть фінансуватися за принципом "гроші за пацієнтом", і вони укладуть договори з Національною службою здоров'я. Власне кажучи, перша хвиля таких договорів уже укладена. І коли ми готувалися до цієї першої хвилі, ми думали, що лише невелика кількість закладів, можливо, 15, 20, 40 будуть такими сміливцями, які укладуть ці договори. В дійсності ж було понад 200 заяв укладено 149 договорів з центрами первинної медичної допомоги в 20 областях України і в місті Києві. Ці заклади об'єднують понад 1000 лікарських амбулаторій і ще більше ФАПів. На території, де працюють ці заклади, проживає 8 мільйонів людей. Цілі великі міста перевели свої заклади на договори з Національною службою здоров'я. Це міста Київ, Полтава, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Кривий Ріг, Кременчук; але не тільки міста, але і маленькі села приєдналися до реформи. Так, у центрі первинної допомоги Широківської районної ради в Дніпропетровській області обслуговується всього 2 тисячі 700 пацієнтів. Усі договори, як і декларації про вибір лікаря пацієнтом, укладаються винятково в електронному вигляді. Наступний слайд, будь ласка. Взагалі велика новація: вперше в історії країни держава в особі Національної служби здоров'я укладає договори з приватними закладами. Що це означає? Пацієнт може вибрати свого лікаря в приватному закладі, прийти до нього і отримувати послуги первинної допомоги безоплатно, за конкретно цього пацієнта Національна служба здоров'я оплачує кошти в цей заклад – так, як це передбачено нашим законом. Ми були здивовані, що одразу на першу хвилю ми отримали понад 20 заяв від приватного сектору. І сподіваємося, що до кінця цього місяця 12 із цих заяв стануть договорами з Національною службою здоров'я. Серед них є і великі мережі, і окремі лікарі фізичні особи - підприємці і не тільки в Києві, але й у маленьких містечках і навіть одна заява в нас прийшла з села. З липня для тих, хто уклав договори з Національною службою здоров'я, запрацюють зовсім нові правила роботи. Національна служба здоров'я буде оплачувати роботу закладів за тарифами. Тариф нараховується на лікування, обслуговування одного конкретного пацієнта, який обслуговує заклад, базовий тариф складає 370 гривень на людину на рік. І нараховуються також вікові коефіцієнти: для маленьких дітей він буде складати чотири, тому що дітки потребують більше уваги, так само для людей старшого віку, тому що вони більше користуються медичними послугами. Це дозволить закладам, які уклали договори з Національною службою здоров'я, уже в третьому кварталі цього року отримати значно кращі кошти, ніж у них було в старій системі за медичною субвенцією. Наступний слайд. Але за цей тариф кожен заклад первинки зобов'язується надавати чіткий перелік послуг (ось він на екрані), ці послуги надаються стовідсотково безоплатно для пацієнта. Перелік цих послуг чітко зафіксований в договорі з закладом, його знають як в медичному закладі, так його знає і пацієнт. Що ця система нам дасть? Перше і найголовніше –конкуренцію за людину, за пацієнта, заклади повернуться обличчям до людей і почнуть дбати за те, щоб люди до них приходили. Для лікаря – це справедлива і вища винагорода за його роботу, менше паперової роботи. Для пацієнта – це чіткий набір послуг, на які він має право і знає його, і кращий сервіс. Наступний слайд, будь ласка. Що далі? До середини липня ті заклади, які пішли в першу хвилю, які уклали договори, отримують на свої рахунки перші кошти за моделлю "кошти ідуть за пацієнтом" – це будуть кращі гроші, ніж вони звикли в старій системі. У кінці липня почнеться нова хвиля договорів, нові заклади зможуть подавати свої зави, а до 15 серпня ми вже матимемо перелік другої хвилі закладів, чиї договори почнуть діяти з 1 жовтня 2018 року. Ми очікуємо, що ця хвиля буде більшою і уже велика маса медичних закладів зайде в реформу. А до кінця 2018 року всі заклади первинної допомоги повинні будуть мати договори з Національною службою здоров'я і розпочати реформу. Безумовно, запуск цієї реформи не іде без труднощів, про які я тут не говорю, але вони є. Однак, ми чітко бачимо, ця реформа довгоочікувана, пацієнти повірили в неї і пішли до своїх лікарів обирати їх, заклади повірили в цю реформу і активно почали укладати договори з Національною службою здоров'я. Тому ми будемо працювати тяжко і далі, аби нікого з них не розчаровувати. Дякую за увагу. Дякую дуже вам. Колеги, отже, переходимо до запитань. Нагадую, перший блок – це запитання від груп і фракцій. І я прошу представників груп і фракцій провести запис на запитання. Прошу приготуватися і прошу провести запис, будь ласка, потім буде від депутатів.

Володимир Борисович, днями Національний банк визнав ризикованими показники національного бюджету в частині доходів від отримання від приватизації. Коли ми обговорювали бюджет 2018 року, ми неодноразово наголошували на тому, що не можуть бути, підлягати приватизації об'єкти стратегічні, а також об'єкти критичної інфраструктури. З'явилася постанова Кабміну, де унікальне Харківське державне підприємство "Турбоатом" включено до переліку об'єктів приватизації. На попередніх "годинах запитань Уряду" Вікторія Войціцька запитувала вас, як так сталося, що унікальне підприємство "Турбоатом" потрапило до цього переліку. Ви запевняли нас, що до продажу буде виставлено лише близько 25 відсотків. Натомість після "години запитань до Уряду" з'явилося розпорядження Фонду державного майна, де на продаж виставляється весь державний пакет акцій. Поясніть, будь ласка, в чому справа? І хто насправді говорить… Дякую за ваше запитання і хотів би зазначити, що саме голова Фонду державного майна після вашого запитання на засіданні Верховної Ради України дав абсолютно офіційну відповідь, де зазначив, що в переліку це підприємство є, але умови його продажу або продажу частини будуть визначатись окремою постановою Кабінету Міністрів України. Я вам зазначаю, що моя позиція наступна, щоб контрольний пакет акцій залишався у власності держави. На решту частки, можливо її виставити на продаж для того, щоб залучити відомих виробників аналогічної продукції у світі, і таким чином зробити "Турбоатом" ще сильнішим. І приватизація – це не продаж чогось, а це залучення інвестицій, нових технологій і створення нових робочих місць в національній економіці. Тому я просив би вас дуже ретельно ставитись до всіх процедур і не вводити в оману, в тому числі працівників "Турбоатома", а констатувати факт прийнятих необхідних рішень. Уряд прийняв рішення про об'єкти, які можуть бути приватизовані, і зазначив, якою часткою ми володіємо, але не зазначив, що ця частка має бути продана. Тому зараз таких рішень немає, і я просив би вас дуже коректно ставитись до інформації, яку ви надаєте суспільству. Дякую. У мене питання до Прем'єр-міністра України. Шановний Володимир Борисович, питання стосується роботи "Укрзалізниці", яка знову може стати проблемою для економічного розвитку України. Коли майже рік тому пішов з посади поляк Войцех Балчун, який з'являвся на роботі у кращому разі тричі на тиждень у нас з'явилася надія на зміни на краще. І, дійсно, восени і взимку ситуація з рухом на "Укрзалізниці" дещо стабілізувалася. Але настало літо, і ми знову маємо ситуацію минулого року. Вчора металурги у Маріуполі знизили виробництво, бо немає сировини, за квітень-червень до Європи не поставлено 1 мільйон тонн української залізної руди, проданої, і по всій країні зриваються програми дорожнього будівництва. У мене питання, що ж все-таки відбувається постійно на "Укрзалізниці"? І прохання допомогти "Укрзалізниці", щоб не було проблем з економікою України. Дякую вам за ваше запитання. Це питання постійно є в полі моєї уваги і зору, в тому числі, що стосується підтримки і металургійної галузі, і підтримки експортних позицій. Зрозуміло, що це розвиток економіки, і для нас це є надзвичайно важливо. Наскільки мені пам'ять не зраджує, сьогодні пропускна спроможність на ділянках біля Маріуполя 18-21 пара на добу. Я буквально тиждень назад спілкувався з керівництвом "Укрзалізниці" щодо і дорожнього будівництва, щодо забезпечення нашого… перевезення української продукції. Ситуація була контрольованою. Я сьогодні ще раз його заслухаю. А проблема в чому полягає? Проблема полягає в тому, що рухомий склад і залишився – частина його – на тимчасово-окупованих територіях, або він вже морально просто застарів, модернізації не відбувалось. Тяга, яка є величезна проблема, сьогодні в "Укрзалізниці" є дефіцитною. І тому ми робимо все для того, щоб і будувати, в тому числі і вирівняли можливості будівництва для всіх виробників власних вагонів, це було їхнє бажання, і ми пішли назустріч. Зараз прийшов час, в тому числі й дерегулювати використання самої тяги, але перші… перша тяга буде вже по контракту General Electric восени цього року поступати, і це буде означати, що ситуація буде більш ритмічна. Але будівельний сезон, аграрний сезон, експортні позиції потребують більш серйозної уваги. Я доручу керівництву "Укрзалізниці" провести зустрічі з усіма асоціаціями для того, щоб виявити проблеми і спільно з вами, спільно з ними їх вирішувати. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка – Оксана Продан. Будь ласка. 10:22:48 ПРОДАН О.П. Шановний Володимире Борисовичу, звертаюсь до вас з питанням, яке насправді не є прямим питанням уряду, але яке дуже впливає на стан економіки, за яку відповідає уряд. На сьогоднішній момент Кодексом газорозподільних мереж, який затверджено НКРЕКП, весь бізнес, малий бізнес, який займається в першу чергу виробництвом, повинен встановити вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, це плюс 20 тисяч гривень, плюс декілька днів для окремих підприємців і це те, що неможливо реалізувати. Я прошу вас, у нас є дуже багато питань по НКРЕКП, на жаль, голова, уже нова голова відмовляється зустрічатися їх обговорювати. Я прошу вас дві речі.

до з'ясування можливості, взагалі, як це має працювати. І друге. Створити якусь робочу групу чи дати доручення профільному віце-прем'єру для проведення наради за участю... 10 секунд, будь ласка. Дякую, Оксана Петрівна. Подібне питання ми оговорювали з Олександрою Володимирівною Кужель, вона його теж порушувала. Я знаю, що у вас є спільна позиція. Питання виникло не сьогодні, а в 2015 році, і зараз прийшов час впровадження цього рішення. Ви правильно сказали про те, що це не компетенція уряду, немає, ми не можемо, у нас немає можливості зупинити рішення, відкласти його, тому що не ми є суб'єктом прийняття цього рішення. Я доручив вже профільному віце-прем'єру, ми в контакті з НКРЕКП, якщо буде потрібно звернення іншої структури як Антимонопольний комітет – ми можемо це зробити для того, щоб знайти правильний алгоритм вирішення цього питання. Але наголошую: НКРЕКП – не залежна структура і ми не можемо давати їм прямі вказівки. Ми попрацюємо з ними і доведемо позицію депутатського корпусу, і звернемося з проханням переглянути це рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" – Павло Унгурян. Слава Ісусу Христу! Шановний Володимире Борисовичу, я хотів би попросити вас… Володимире Борисовичу, подивіться, будь ласка, сюди. Ви бачите цю цифру? Це цифра 577. Рівно за наслідками 17-го року щодня на 577 українців стає менше, тобто зменшується кількість українського народу, української нації. За наслідками 17-го року це стало саме так за даними Мінсоцполітики – на 200 тисяч скоротилася кількість українців за даними минулого року. І зараз під парламентом зібрані тисячі людей, які вийшли протестувати проти нав'язування антисімейних ідеологій. Я закликаю на вимогу цих людей, перед якими сьогодні виступили депутати від усіх фракцій: від більшості, від опозиції і від коаліції припинити з державного бюджету забезпечувати пропаганду несімейних, абсолютно, ідеологій.

яка викинула з підручників слово "батьки" і викинула слово "Бог", викинула слово "християнство", а натомість запровадити курс "Сімейні цінності" у школі. І головне – нарешті створити центральний орган виконавчої влади з питань сімейної політики. Володимире Борисовичу, тисячі людей зараз під…

Мої оплески якраз направлені на підтримку традиційних сімейних цінностей. І це не просто слова, це – моє глибоке переконання. І буквально в середу під час звіту уряду по 2017 року на комітеті профільному я говорив про те, які перед нами стоять пріоритети на майбутній період як перед урядом, і питання сім'ї, дітей є одним із важливих пріоритетів. Ми сьогодні думаємо над удосконаленням механізмів державного управління в цьому процесі. Але наявність ще одного центрального органу виконавчої влади не гарантує якісного підходу до підтримки процесів, про які ми з вами говорили. Тому хочу вам сказати, що в уряді ми повністю поділяємо те, що сім'я, сімейні цінності, діти є найвищою цінністю взагалі в нашому житті. Тому дякую за ваше запитання. Я не бачу тут розбіжностей в наших позиціях. Дякую. Від Радикальної партії Олег Ляшко. 10:28:31 ЛЯШКО О.В. Шановний пане Прем'єр-міністр, у мене запитання від мільйонів українців, які зі страхом чекають повідомлення про підвищення вартості газу і як наслідок здорожчання тарифів. У Києві немає гарячої води. Холодна вода подорожчала. У Сєвєродонецьку вартість комунальних послуг – був рахунок на 80 гривень, сьогодні вже на 500. І люди не знають, звідки взялись такі цифри і як платить. Скажіть, будь ласка, що ви робите для того, щоб знизити вартість тарифів? Що ви робите для того, щоб знизити вартість газу? Що ви і коли зробите, щоб підняти зарплати і доходи українців? Тому що, коли ви виконуєте вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення цін на газ, про продаж земель, про інші "драконівські" заходи, але при цьому відмовляєтесь піднімать зарплати і пенсії, скажіть, шановний пане Прем'єр-міністр як людина, покажіть мені людину, крім вашої ложі, хто може заплатити 11 тисяч гривень за тисячу кубів газу?! Хто може вижити на півтори, на дві тисячі гривень пенсії? Хто може заплатити за газ, маючи по три, по чотири… Хто може заплатити за газ, маючи по три і по чотири тисячі зарплати? Ми стверджуємо, що підвищення цін на газ не має жодного економічного підґрунтя, що ціни на газ навпаки можна знизити і кошти вкладати в енергомодернізацію і зниження вартості тарифів, а не в їхнє збільшення. Дайте відповідь українцям. 10:30:10 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, шановний Олег Валерійович. Для справедливості заради, можливо сказати, що не тільки в цій ложі, а я думаю, що і у вашій фракції є можливості заплатити за газ по будь-якій ціні. У чому є питання? Дивіться, у промисловості ціни нерегульовані на газ і вони дорівнюють сьогодні, як всі говорять, там 10 тисяч гривень. Для українських громадян я вже більше року тримаю ціну 7 тисяч гривень. І фактично я це і роблю, що стримую зростання цін на газ для українських громадян. Я розумію, що політично важливо сказати, що уряд там буде піднімати ціни на газ або щось інше. Ми зараз працюємо над тим, щоб знайти справедливу формулу і для українських громадян сплата за газ була можливою через механізми самої ціни, через механізми адресної підтримки. І це дуже складне питання. Ви знаєте, я думаю, що будь-хто, хто б не сидів на моєму місці, сьогодні стикнувся б з цією проблемою. Чому? Тому що з 2005 по 13-й рік Україна, уряди України запозичили 50 мільярдів доларів. За цих 50 мільярдів доларів у цьому році ми маємо віддати тільки на обслуговування 5 мільярдів доларів. За наступних 5 років ми маємо віддати 33 мільярда доларів з цих 50-и. Це означає, що ми маємо виходити за межі української фінансової системи для того, щоб запозичувати ресурси, перекредитовувати, зменшувати кошти на їхнє обслуговування. Таким чином, моя мета, щоб ми взагалі з усіма боргами розрахувались. Але коли ми зможемо самостійно, без впливу, формувати ціни на газ у середині країни? Я вам скажу: тоді, коли ми замість країни-імпортера, яка закуповує газ в Україну, станемо країною-експортером. І тут можливо буде системно, я наголошую, хто б не був через 2, 3, 5 років Прем'єр-міністром чи Президентом, ця проблема для них уже буде вирішена, тому що ми зараз ідемо дуже чітко до того, щоб стати країною-експортером. А це означає системно понизити на 20, на Я хочу вам сказати, що у своїй діяльності я керуюсь не інтересами міжнародних фінансових організацій, а інтересами України і українців. І я ніколи нікому не дозволю, не буде моєї ініціативи продажу української землі. Я можу допустити тільки єдине: щоб цю землю мав право купувати і продавати український фермер і то в обмеженій кількості. І це має бути саме українець, а не іноземець. І я не буду прислужувати ніяким латифундистам і карабасам-барабасам. І це для мене є принципова позиція і я просив би вас, щоб ви її враховували в тому числі і в ваших виступах як позицію Прем'єр-міністра України. Питання газу… Питання газу складне, дуже непросте і я просив би, давайте об'єднаємося, щоб Україна стала сильнішою. Продовження співпраці з міжнародними організаціями дасть стабільність курсу, стабільність цін, нові умови для підвищення соціальних стандартів, якими я вже два роки поспіль спільно з вами займаємося. Ми піднімаємо зарплату не так, як би хотілось, але я тільки мрію про те, щоб була можливість хоча би додатково 100 гривень, тисячу гривень, 5 тисяч гривень український робітник отримав. Вот, над цим і працюю і закликаю працювати разом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Волі народу" до слова запрошується Шахов Сергій Володимирович. Будь ласка. 10:33:47 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимир Борисович, скажіть, будь ласка, ми весь тиждень говоримо про газ, говоримо про підняття газу, а яких заходів було вжито до негідника Коболєва, який собі нарахував і своїй банді півтора мільярди гривень і відправив до Америки вже в банки? Це перше. По-друге, питання до Насалика. Скажіть, будь ласка, 400 мільйонів гривень заборгованість перед шахтарями, шахтарі ще півтора року приходили до вас і я також в групі був, ви обіцяли розрахуватися за їх зароблені гроші. Ми Америці сплачуємо, Росії сплачуємо за вугілля, Африці сплачуємо за вугілля, наші шахтарі сьогодні, жебракуючи, приходять до вас і просять: віддаєте, будь ласка, гроші, які ми заробили. Будь ласка. І третє. Луганщина дуже чекає вас, Володимире Борисовичу, і всіх міністрів в гості на Луганщину, ви обіцяли це зробити, обіцяли приїхати. Будь ласка…

поговоріть, будь ласка, з селищними районами, які з'єдналися практично з Російською Федерацією. Яка ціна на молоко? 3.50-4.20, а в магазинах 24 гривні. Давайте пояснимо, чому мафія молочна сьогодні грабує країну? Це запитання від Михайла Головка також. Шановні народні депутати, заступник міністра Корзун. Що стосується заробітної плати перед… заборгованості перед шахтарями, то вона не є тою критичною, якою вона була в минулі періоди. Але на сьогодні, от в минулу середу було це питання, є доручення відповідне відповідне Прем'єр-міністра разом…, Мінфіну разом з нашим міністерством опрацювати додаткові джерела щодо збільшення обсягів державної підтримки. Це для тих підприємств, яким не вистачає власної товарної продукції для вирішення питання виплати 100-відсотково У разі підтримки і бюджетного комітету, і ми сподіваємося і на вашу підтримку в залі, на наступному робочому тижні це питання разом з коштами від реалізації вугільних шахт буде цілком вирішене. І заборгованості до кінця року, ми сподіваємося, більше шахтарі мати не будуть. Дозвольте я декілька слів скажу. Ну, я вам ще раз відповім. Я минулого разу вам відповідав по "Нафтогазу". Ще раз відповім. Я звернувся до незалежної Наглядової ради, щоб вони переглянули це рішення. Моє офіційне звернення у них на столі, і вони над цим займаються. Далі проінформують. Ви ж знаєте, що уряд жодних рішень з цього приводу не приймав. Далі вони проінформують. Я буду думати, що робити з цим далі. Я не підтримаю це рішення. Це рішення не обговорювалося з урядом, не проводило жодних консультацій. І я вважаю, що воно є суттєвим-суттєвим недоліком. Що стосується шахтарів. Звідки виникає заборгованість по зарплатам? Це ж не те що шахтарі виробили продукцію, а їм не заплатили. Шахтарі виробили продукцію, продали її, але вони добувають продукцію за значно вищою ціною, ніж коштує їхня продукція. Умовно кажучи, коли вугілля коштує 2,5 тисячі гривень, то здобування на державних шахтах, на превеликий жаль, це вугілля коштує, тільки його добути, 15 тисяч. І от в цьому різниця. І ця різниця виникає, і тоді починають страждати українські шахтарі. Я наголосив на тому, що дуже важливо, щоб шахтарі від цього не страждали. Я дав доручення Мінфіну і Міненергетики, щоб знайшли варіанти рішення, але це мільярди і мільярди гривень. І ми маємо всі розуміти, що якщо туди дати на дотацію, то десь треба в когось це забрати. І тут в цьому є величезне питання. Що стосується сільського господарства, хочу вам сказати, що наше завдання, ми не регулюємо тут ціни, і ви це знаєте, а наше завдання – підтримувати збільшення поголів'я в країні, насичення молоком і м'ясною продукцією. І ми цим сьогодні займаємося. селянська родина, яка сьогодні утримує теля до 13 місяців, отримує державну підтримку цільову в дві з половиною тисячі гривень, а на молочне стадо (юридичні особи) ще на голову півтори тисячі. Це дасть можливість нам в цьому році взяти курс на збільшення поголів'я і відповідним чином, я думаю, що конкуренція буде призводити і підвищення якості, і ціни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" – Соболєв Сергій. Будь ласка. Шановний Володимир Борисович! Сім місяців "Запоріжжяобленерго"– компанія, у якої державний пакет, контрольний, – не отримує заробітну плату. Мільярд гривень вони винні енергоринку. інша компанія, де контрольний пакет у держави, "Запорізький титано-магнієвий комбінат" винен "Запоріжжяобленерго" мільярд гривень, і це тільки одне запорізьке підприємство. На жаль, питання зараз розглядаються в НАБУ, дванадцять кримінальних справ, менеджмент, який управлявся нібито від імені держави, управлявся не державою, 600 мільйонів виведено з обленерго за кордон попереднім менеджментом. Прохання: знайшли вихід тільки на місяць, змінили схему розрахунку, я був на цьому засіданні НКРЕ, але це тимчасовий захід.

і тут питання не в управлінні від держави, а в питанні тих алгоритмів розрахунків, які були встановлені незалежним регулятором. Наскільки мені відомо, вчора відбулась відповідна нарада в НКРЕКП, де начебто знайшли механізми. Ми всіляко це підтримуємо, і я готовий на прийняття в межах законів будь-яких рішень уряду для того, щоб це питання врегулювати. Але всі шляхи, які ми вивчали, можливості прийняття, фактично це поза межами наших повноважень як уряду. І тому ми звертаємося до НКРЕКП, знайти постійне рішення для того, щоб погасити заборгованість і вона не виникала в майбутньому, це є принципово для нас теж важливо. Що стосується кримінальних справ. Дійсно, є розслідування кримінальних справ, ми всіляко цьому сприяємо, дуже хотів би, щоб ми отримали абсолютно справедливе розслідування і покарання для тих, хто дозволяв собі такі порушення, про які ви сказали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій і груп: від "Відродження" – Яценко, а потім буде запис від депутатів. Шановний пане прем'єр, питання таке ж саме, як зараз задавав пан Соболєв. Я доповню, що от на "Запоріжжяобленерго" звільнилося вже більше 2 тисяч працівників, тобто ми втрачаємо кадри. Тому питання також… долучилися ми як депутати, і ми подали законопроект 7390. Він повністю відображає те, що треба зробити, він пройшов комітет профільний вже. Там мова йде про те, що в першу чергу гроші мають іти на погашення заборгованості по заробітній платі, а потім вже на енергоринки і різні речі. Тому дуже велике до вас прохання, також щоб уряд максимально сприяв його прийняттю, щоб ми цю проблему вирішили, така ж сама проблема, до речі, і на "Черкасиобленерго". Ну зараз немає заборгованості, але постійно вона виникає і по іншому обленерго, тому дійсно потребує саме законодавчого врегулювання. Дайте, будь ласка, свою позицію по цьому закону, щоб ми знали, щоб розраховували на підтримку уряду в цьому питанні. Дякую. Дякую. Я хочу тільки сказати про те, що аналогічне запитання і тут питання в встановленні алгоритмів розрахунків, щоб не виникало таких заборгованостей, але це повноваження НКРЕКП. Нашу позицію ви знаєте, ми це підтримуємо, щоб були зважені рішення, які дозволять не створювати заборгованості і ритмічно працювати енергетиці. І хочу наголосити на тому, що все ж таки енергетика – це монополії і монополії регулюються регуляторами, які створені, відповідно до законодавства, і не є структурами уряду. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до запитань від народних депутатів. Усі з народних депутатів, хто мають бажання задати запитання членам уряду, прошу приготуватись до запиту. Прошу провести запис на запитання від народних депутатів України. Мартовицький передає слово для запитання Ігорю Шурмі. Будь ласка, пане Ігор. Ігор Шурма. Володимир Борисович, добрий день! Я дивлюся ви простудилися, я вам бажаю міцного здоров'я, але то є, знаєте, наслідок: ви не сидіть на протязі, як каже т.в.о.міністра, А саме головне, що б ви ще не сідали на холодний камінь, бо там простуда буде трошки інша. То я вам бажаю здоров'я. А тепер по суті питання. Володимир Борисович, в уряді на засіданні Кабінету Міністрів серед вас сидіть т.в.о.міністра, людина, яка має громадянство іншої держави. Скажіть, будь ласка, як таке може бути, що людина з паспортом іншої держави має доступ до державної таємниці? Більше того, за цю державну таємницю їй доплачують гроші. В якій країні це може бути, я не розумію? Тільки вас дуже прошу про одне, не розповідайте про реформу охорони здоров'я, не розповідайте про здобутки, нехай краще ваші люди, які вас водили на відкриття "ОХМАДИТу" заведуть в ті приміщення, які на сьогоднішній день не… Дякую вам за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Борисович, я дам можливість завершити. Будь ласка, 30 секунд завершити. ШУРМА І.М. Я просто прошу, що ті люди, які вас води на відкриття в "ОХМАТДИТ", щоб вони вас завезли на 8-9 поверх, які абсолютно не здані, це просто вас підставили. Абсолютно жодних претензій до вас – просто там жахіття, що ми побачили на свої очі. Але дайте відповідь стосовно таємниці і виплати грошей за державну таємницю т.в.о.міністру. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Володимир Борисович. В.Б. Вельмишановний Ігорю Михайловичу і вам бажаю здоров'я, ви забули сказати, що ще треба утриматись і не пити холодну воду – чого я вам і бажаю, і під кондиціонером там не сидіть, будь ласка, щоб теж не продуло. Ви нам потрібні здорові. Хто ж нас тоді буде критикувати? Хочу вам сказати, що Уляна Супрун має українське громадянство і український паспорт, він є якраз в документах Кабінету Міністрів України. Що стосується "ОХМАТДИТу", на превеликий жаль, партія влади в 2011 році (забув як її назва, "Регіонів", по-моєму, "Партія регіонів") вирішила побудувати... Замість того, щоб його побудувати, реконструювати, вони його просто фактично розікрали по цеглинкам, і в тому числі вкрали обладнання. Ми взялися за цю проблему і знайшли все обладнання, придбали нове і зробили реконструкцію першої частини, перша частина має 23 тисячі квадратних метрів, а всього весь комплекс "ОХМАТДИТ" – 60. І я добре знаю, як виглядав "ОХМАТДИТ" два роки назад, коли я туди прийшов вперше, і як виглядають приміщення зараз. І наскільки вони обладнані, більше того, яке технологічне обладнання сьогодні там стоїть. Лікарня починає працювати в нових умовах, тому просив би вас більшої підтримки для них. Я розумію, що там є питання організації процесу внутрішнього. І я думаю, що там буде новий менеджмент, новий головний лікар зробить це достатньо якісно з колективом, і ми будемо бачити з вами відповідний результат. Тому дякую за ваші запитання. Хвалитися нам хотілось би, але проблем у нас є набагато більше в охороні здоров'я, які потребують нашої концентрації, спільних зусиль і важкої праці для того, щоб медицина стала якісною і доступною для українських громадян, чим ми і займаємося. Дякую вам за підтримку, якщо вона буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Мельничук Сергій Петрович, будь ласка. Включіть мікрофон. Доброго дня! В мене питання до Прем'єр-міністра, їх два питання. Одне питання – це те, що є така компанія "Укрхімтрансаміак" і нещодавно транзитерами помічено крадіжки із аміакопроводу. Ну, по-перше, це небезпечно. А, по-друге, ми втрачаємо свій імідж на міжнародному ринку як країни-транзитера. Це перше питання, як ви будете наказувати людину, яка тільки знов призначена, от, знову сіла на потоки. І друге. Те, що знову повертаюсь до "ОХМАТДИТ". При перевірці було знайдено документи, де закуповувались ліки, які… термін придатності був дуже короткий і при цьому т.в.о.міністра закуповувала, давала погодження і, скажімо, ці ліки, які хтось мав би утилізувати, зараз у нас лежать на складі і… Будь ласка, відповідь Прем'єр-міністра. Я би дуже просив більш конкретно говорити. будемо вважати ваше звернення вашим запитом. Прошу дайте мені в письмовій формі, які ліки, на яких складах, який аміак, де і за якими даними, хто вам їх дав. Я направлю в Національне антикорупційне бюро, хай це розслідують і дадуть відповідь. Бо коли я чую, що там щось лежить прострочене, десь, колись і так далі. У мене це виникає, ну, великий подив, тому що треба конкретно говорити. Дякую.

українське суспільство чекає, коли нарешті все ж таки за два роки уряд прозвітує, і ми побачимо реальний звіт. Але ми розуміємо, що найкращий звіт для уряду – це гідне життя, якісне життя українського народу, про що важко сьогодні сказати, особливо селянам, які, на жаль… ви скасували Постанову про врегулювання цін і продуктів товарів першої необхідності і зараз пішов різкий ріст якраз на продукти в магазинах: 40 відсотків, Натомість за це саме молоко, за яке виживають селяни, купують за копійки 4-5 гривень, а то і менше. Звертаюся до вас, все ж таки стати на захист селян і дати дотацію фермерам, дати дотації селянам на молоко, а саме основне – верніть цю Постанову регулювання цін на продукти, товари першої необхідності і захистіть селян, адже вони сьогодні виживають, як можуть, а це єдине джерело доходів. Тому звертаюся до вас все ж таки підтримати селян і вернути цю постанову Дякую, пане Михайло. Що стосується звіту уряду. Він знаходиться в парламенті. Був направлений урядом 15 лютого 2018 року. Він є в вільному доступі. Я презентував його на уряді, на комітеті, в обговоренні з громадськістю. Якщо хочете, ми ще вам його презентуємо окремо. В середу були на комітеті. Тобто він є, і фактично, і за 17-й рік, і там все написано: які ціни зростали, на що зростали, які причини, які пріоритети, що вдалось, що не вдалось. Це перше. По-друге, регулювання цін. Я зараз запитую українських громадян. Ціни регулювалися з 90-го якогось там року. Що, вони зупинялися, ці ціни? Ні, вони завжди зростали. Це що говорить? Що регулювання ніколи не було ефективним. Ефективним є єдине: нарощування поголів'я, насичення ринку українською продукцією – оце те, чим ми займаємося. Не тимчасово щось обмежити, щоб воно взагалі зникло з прилавків, а створити умови для економічного зростання, для насичення ринку українською продукцією. Ви представляєте, якщо сільський округ, то я вам хочу сказати, що в кожному селі, де будуть утримувати теля, ми дамо 2,5 тисячі гривень на кожну голову для того, щоб для людей це було, ну, більш прийнятно його вигодовувати і утримувати. Це раз. Якщо в селі на вашому окрузі будуть будувати нову ферму, будуть будувати новий молочнотоварний комплекс, так ми компенсуємо 25-30 відсотків вартості будівництва з обладнанням. От де є ключ до вирішення цих проблем, про які ви сьогодні сказали. І ще одне. Регулювання кінцевого продажу ціни на молоко ніколи – наголошую, ніколи не відзначалось позитивно на продажі цього молока селянами. Тому що вони продають по фіксованій закупівельній ціні, яка ніколи в житті не регулювалася. А кінцева ціна продажу, вона регулювалася, але завжди її обходили всі виробники і мережі різними шляхами, в тому числі на цьому завжди спекулювали контролюючі структури, які обкладали данью мережі і мережі все рівно продавали це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершити потрібно? Дякуємо. Будь ласка, Заставний народний депутат, вам дається слово. 10:52:55 ЗАСТАВНИЙ Р.Й. Шановний Володимир Борисович, у мене два коротких питання. Перше питання. Скажіть, будь ласка, ваше відношення щодо Закону про податок на виведений капітал. І наступне друге питання, яке дуже важливе і вже неодноразово піднімалось і в стінах парламенту, і в безпосередніх зустрічах – це доля бувших працівників радгоспу "Тернопільський" щодо розпаювання і вирішення цієї проблеми. Було вже два ваших доручення. Але, на превеликий жаль, 9 місяців ця проблема не вирішується. Знаєте, за 9 місяців, по великому рахунку, діти народжуються. А ми не можемо "народити" постанову, яка би вирішила проблему 500 родин, які чекають 25 років. Дякую. Будь ласка, відповідь Прем'єр-міністра. 10:53:38 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Що стосується податку на виведений капітал. Я взагалі вважаю, я говорив це на одній із зустрічей з експертним середовищем, я взагалі вважаю, що ми маємо більш комплексно переглянути податкову систему України. Не з точки зору там самих ставок податків, скільки адміністрування цих податків. І можливо, розглянути питання щодо податку на виведений капітал. Але в чому є питання. Питання є в тому, що його запровадження, цього податку на виведений капітал, може призвести в наступному році чи в році запровадження значні втрати бюджету. І тут треба відпрацювати компенсатори. Тому що у нас є зобов'язання, які ми маємо виконувати. Це і армія, і освіта, і охорона здоров'я, і багато інших речей. податок на виведений капітал – ідея хороша. Але дуже важливо, щоб вона була порахована так, щоб ми не отримали певної фінансової кризи. Що стосується радгоспу, сьогодні ми вас проінформуємо про стан справ на даний момент. Дякую. Справді, були доручення мої під час робочих поїздок, я подивлюсь, в якому стані їх розгляд. Дякую. Дуже дякую, пані головуюча. Пане Прем'єр, ви абсолютно праві у тому, що питання газу надскладне. Єдиний спосіб сьогодні забезпечити Україну і українців більш дешевим газом – це суттєво збільшити видобуток газу. Я надзвичайно вам вдячна за ваше особисто лідерство у процесі щодо всіх питань, які пов'язані зі зміною фіскального режиму і земельних питань, і так далі. Разом з тим ви розумієте, що сьогодні вже є інтерес від інвесторів, але, на жаль, немає аукціонів. Коли ми можемо сподіватися, що уряд оголосить аукціони, як на шельфі, так і на іншій території України? Дуже дякую. Дуже дякую вам за запитання, пані Ольга. І дякую вам за лідерство у цьому процесі, тому що ми завжди відчуваємо вашу достатньо проактивну позицію і фахову, на яку можна опиратись у прийнятті рішень. Хочу підкреслити, що нам вдалось з вами… Насправді видана, щоб ви розуміли, за 17 років (уважно просто послухайте цифру) видана 5700, по-моєму, 31 ділянка для добичі. Знаєте, скільки через аукціон видано їх за все життя? 91 і то, які нікому не придатні. Тобто фактично всю газову сферу завжди деребанили. І сьогодні багато цих ліцензій, всього просто утримується і стримують наші можливості до добичі. Насправді український парламент, за що ми дуже дякуємо, проголосував законопроект, який дерегулював багато речей, у тому числі ми зменшили фіскальне навантаження. Сьогодні добувати газ стало на багато вигідніше, ніж це було будь-коли, і ми достатньо конкурентні навіть порівняно з країнами регіону щодо добичі газу. Наступна позиція, яка зараз необхідна… А, ми прийняли одну дерегулюючу постанову уряду, нещодавно ми її випустили, 615. І зараз є третє питання, над яким ми спільно працюємо, і я дякую і вам за участь у цьому питанні, – це відкриття геоданих для того, щоб всі бачили реальну ситуацію. І друга позиція – це системне запровадження аукціонів на залучення інвестицій у добичу. Я думаю, що ми маємо всі підстави вважати, що у липні місяці, максимум у серпні, ми зможемо це врегулювати на рівні постанов Кабінету Міністрів України. Вчора якраз з цього приводу я проводив нараду. Поставлені конкретні завдання з конкретними виконавцями і термінами. І на виконання цього протоколу будуть підготовлені рішення уряду, які мають бути розглянуті і ухвалені урядом. завершаючий крок, третій, для реалізації нашої політики енергонезалежності. Дякую. Дякую. У мене два питання-вимоги до Міністерства освіти і науки і до Міністерства внутрішніх справ. Перше. Як трапилося, що в неділю під час того, як християни вийшли на мирну ходу протистояти проти нав'язування гомосексуальній пропаганді, вони получили кийками? І декілька десятків молодих християн з різних конфесій, з різних церков. Чи проводиться розслідування на цю тему? Які висновки робляться, щоб християни не страждали у своїй християнській країні? Вимога. Зустрінеться сьогодні з представниками тисяч людей, які стоять на вулиці під парламентом і вирішить ці питання, якщо треба, принесіть вибачення. До Міністерства освіти і науки питання і вимога скасувати ганебну експертизу так звану гендерну антидискримінаційну, яка вилучає слово "батьки", яка вилучає згадку про військову агресію Російської Федерації як нібито це дискримінує когось, яка вилучає згадку про елементи української культури, християнства… Дякую за ваше запитання. Під час "Маршу рівності", який було проведено в неділю не було затриманих, тобто поліція чудово відпрацювала і забезпечувала громадський порядок і безпеку.

Формування сімейних цінностей важлива складова нової української школи, важлива складова громадської освіти над стратегією, якою і ми працюємо, а концепція проходить зараз затвердження. Тому питання буде вирішено належним чином. І те, що називають антидискримінаційна експертиза, я повторюю, жодної правової сили не має. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Бондар Михайло Леонтійович. Будь ласка, пане Михайло. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. У мене питання до Мінприроди і Міненергетики, до представників. Шановні колеги, тільки що піднімалося питання по шахтарях по заборгованості і про видобичу вугілля. Воно може бути неможливим, якщо не внесуть зміни до 615 і 594 Постанови. 333 Постанова, яка вступила в дію 11 червня, прийнята 25 квітня унеможливлює продовження спецдозволів на видобичу. Там є заборгованість. Але, хлопці, поки ми не модернізуємо шахт, поки ми не вкладемо в них, вони не в змозі зараз заплатити за це, і вони зупинять ці шахти, тому що не будують мати спецдозволів і тим більше це проблема буде № 1. Тому що мало того, що не будуть добувати ще і не будуть получати заробітну платню відповідно. Дякую. Мінприроди, заступник міністра, Вакараш Віктор Михайлович. Значить, що стосується внесених змін Постановою 333. Вона була виконана на підставі обґрунтованих і спільно з асоціаціями пропозиціями. Будь ласка, ми готові розглянути пропозиції, що стосуються підприємств шахтової галузі. Дякую. Шановні народні депутати, Корзун, Міненерговугілля. Михайло Леонтійович, ми з вами спілкувалися з цього приводу. Я вже казав про рішення, які прийнятті щодо збільшення державної підтримки, вперше з 12-го року в поточному році вже прийдуть 460 мільйонів на технічне переоснащення наших підприємств, і у разі їх отримання швидкого і модернізації підприємств, збільшення обсягів видобутку, я думаю, по більшості підприємств ми це питання вирішимо навіть в тому стані, в якому є. А щодо тих підприємств, які дуже незадовільний фінансовий стан, мають проблеми, я думаю, що ми також попрацюємо з Міністерством природи разом і напрацюємо якісь тимчасово, можливо, послаблення щодо до їх досягнення ними, вірніше, беззбитковості в роботі. Дякую. Дякую вам. Колеги, ми можемо ще два запитання і я наперед це оголошую, щоб не було потім непорозумінь. Долженков, а потім – Кірш і це будуть заключні запитання. Отже, Долженков, включіть мікрофон. Дякую. Шановні громадяни України, шановні члени уряду, пане Прем'єр-міністре! Зараз ви говорили про те, що розмір державного боргу 50 мільярдів. Вимушений вас розчарувати, розмір державного боргу 76 мільярдів. Не потрібно в подальшому говорити про те, що в цьому винні попередники, тому що в 2017 році розмір державного боргу збільшений на 10 відсотків, в 7 мільярдів, в 2018 році така ж аналогічна картина буде відбуватися. З 2019 року 1 відсоток ВВП ви будете сплачувати по державним деривативам. В Законі України "Про дербюджет на 2018 рік" розмір граничний

30 країн, які співпрацювали з МВФ, перетерпіли 34 дефолти. Можливо, нам необхідно переглянути нашу стратегію співпраці з зазначеною міжнародною фінансовою інституцією, тому що вона виставляє вимоги, які непосильні для громадян, зокрема, щодо збільшення тарифів на природній газ. Дякую. Дякую за ваше запитання. Я ж сказав не про загальний борг в 73 мільярди, а я сказав про накопичений борг за конкретний період і от це період… Я ж не говорю попередники – не попередники, я говорю факт, я говорю факт, що при тих урядах з 2005 по 2013 рік включно було запозичено майже 50 мільярдів доларів, от і все. Тепер 50 мільярдів доларів вони вділи всім нам на плечі і вся Україна, вся нація українська тягне ці борги. І я наголошую на тому, для того, щоб їх реструктуризувати, для того щоб їх перепогашати, ми беремо нові запозичення і маємо брати їх більш дешевше, і тут нема іншого виходу. Якщо ви знаєте якийсь інший вихід, я думаю, що вас потрібно буде подати на Нобелівську премію. Будь ласка, я прошу вас, запропонуйте це і я буду вам теж аплодувати тому я наголошую на цьому. А тепер, що стосується тарифів. Я хочу сказати на всю країну, що уряд України не встановлює жодних тарифів в країні. Ми встановлюємо єдину, навіть не встановлюємо, а обмежуємо, якби ми її не обмежували, вона вже б давно була в 10 тисяч гривень ціна на газ. Ми її обмежуємо до 7 тисяч і обмежили її до 7 тисяч. А тепер всі тарифи на воду, на тепло, на гарячу воду, на електроенергію, на прибудинкові території встановлюють або місцева влада, або НКРЕКП, яке ніяким чином не належить до сфери управління уряду. Тому це відбувається внаслідок законів України, прийняті Верховною Радою України. І тому я наголошую на тому, що відповідальність за тарифоутворення в країні, вона є спільною місцевої і центральної влади у вигляді Національної комісії регулювання ринку електроенергії і комунальних послуг, яка не підпорядкована уряду. І тому говорити про те, що уряд постійно збільшує тарифи, це є неправдиво, несправедливо. Тому що в містах за формування тарифів, собівартість, за питому вагу витрат по цим тарифам, якщо, наприклад, в місті, в якомусь місті, не буду називати ніяке, в якомусь… Я приводжу приклад, якщо в місті є котельня на старому обладнанні, не ремонтованими трубами, яка належать міській раді і вони споживають у два, у три рази більше газу ніж вони б споживали, якщо б вони зробили їй модернізацію, то у людей рахунок був би у два, у три рази менше, але вони цього не роблять. І тут не питання ціни газу, а тут питання модернізації виробництва тепла, транспортування надійного, а не гріти сьогодні землю, і це відповідальність місцевої влади. 30 секунд додайте. ГРОЙСМАН В.Б. В тому числі система регулювання, індивідуальні теплові пункти, утеплення будинків – це все є компетенцією місцевої влади, якій ми готові їм допомагати, в тому числі через новий механізм Державного фонду енергоефективності і ряд програм по енергоефективності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключне запитання Кірш Олександр Вікторович, будь ласка. Моє запитання до міністра енергетики пана Насалика. Шановний пане міністре, дуже складна ситуація склалася на Харківському підприємстві "Південдіпрошахт", де існує заборгованість заробітної плати та єдиного соціального внеску загальною сумою 9 мільйонів гривень. Є що продавати на цьому підприємстві, є що здавати в оренду, але нічого з цього не робиться, навіть не продається приміщення п'ятого поверху будівлі і заробітна плата не сплачується. Я отримав на свій запит відповідь, але не за суттю запиту, кажуть, взагалі, що його писали не ви, а на самому підприємстві, той самий чиновник, який нічого не робить. Що ви можете сказати по суті цього запиту, чи буде сплачена заробітна платня, тим більше, що це запитання дуже типове. Шановні народний депутате! Да, дійсно, там є проблема по цьому підприємству. Я не знаю, про яку відповідь йде мова щодо чиновника, який нічого не розуміє? Але там є питання з тим, що ви кажете, з орендою і реалізацією майна. Певні проблеми там є, які вже належать до компетенції правоохоронних органів, тому вони з цим питанням розбираються. А що стосується важливості і міністерства у вирішенні даного питання, то ми цим питанням займаємося. Є відповідні напрацювання і керівник цього підприємства зараз знаходиться в Києві, сьогодні і завтра на програмі. Ми будемо вирішувати спільно питання, як вийти йому з такого становища. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І слово для запитання надається Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. ветерани АТО, ветерани-пенсіонери, шахтарі, які вийшли з певними соціальними питаннями. І під час нашої зустрічі ми домовилися, що я передам ключові їх сигнали до уряду, то я маю це зробити. Перше. Мітингарі скаржились на відсутність діалогу уряду з профспілками і з громадськими організаціями. Ми просимо вас, шановні колеги, посилити такий діалог. Друге. Так само скаржились на відсутність вирішення питання про виплатам заборгованості на державних шахтах. Ми направили вам відповідний запит. Третє. Ми відверто говорили з ними, що ті багато соціальних питань, які піднімалися

в грудні минулого року вже два місяці не отримує пенсію, тому що виявляється, що є якась постанова Кабміну, яка виключає ВПО-пенсіонерів з виплати пенсії, якщо ви не перетинали кордон України. А він, дійсно, перетинав кордон України, що їздив у Лондон і Брюссель розповідати про тортури, які він пережив за ці два роки. Можливо, варто переглянути цю процедуру верифікації ВПО до якоїсь більш гуманної. Дорогі наші колеги з уряду,

да-да, зараз ваша відповідь, шановний Прем'єр-міністре. І є заява від двох фракцій просять, щоб уряд вислухав ці заяви, бо не було можливості записатись на запитання. Дякую. Вам слово, будь ласка, Володимире Борисовичу. 11:11:24 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги народні депутати, я хотів би підкреслити, що уряд України і як Прем'єр-міністр завжди відкритий до діалогу. Ми в постійному діалозі з профспілками, громадськими організаціями, експертним середовищем і ми є достатньо відкриті. У нас є трьохстороння угода між профспілками, роботодавцями і урядом, де чітко визначено наш трьохсторонній діалог, і послідовність розгляду і прийняття рішень. І ми глибоко… високо цінуємо те, що у нас є нормальний професійний діалог з профспілками. Якщо виникають в процесі додаткові питання, то я би пропонував усім ініціювати їх розгляд або обговорення в цивілізований спосіб, а не в спосіб силових акцій. І тому я наголошую на тому, що ми завжди відкриті до діалогу. Це перше. Друге. Що стосується соціальної політики. Коли ви говорите про те, щоб там були, в тому числі і пенсіонери військові, які потребували перегляду пенсій, воїни наші афганці і так далі. що тільки у квітні-місяці ми зробили перерахунок пенсій військовослужбовцям, туди потрапили наші воїни, і афганці в тому числі, і в середньому 500 тисяч людей отримали підвищення на півтори тисячі – це те, що ми могли зробити. І питання наступних економічних чи соціальних ініціатив залежить від наявності коштів в бюджеті. Моя воля – я би віддав все і всім, і зробив би це максимально швидко. Але я розумію, що наше обмеження тільки в можливостях бюджету, тому ми працюємо над тим, щоб його наповнювати. І я наголошую на тому, що ми завжди відкриті до діалогу. І немає жодних сьогодні підстав говорити, що ми закриті, що ми не чуємо людей або ми не здатні вести такий діалог, ми відкриті. І я всім дякую. По пенсіям є процедура відповідна, яка є спеціальною, на превеликий жаль, тому що території тимчасово окуповані. Ми подивимося цей конкретний випадок і визначимось, що потрібно вдосконалити, вот і все. Дякую. Дякую. І також я прошу уряд зачекати ще рівно 6 хвилин. Є заява від двох фракцій, вони готові замінити на виступ. Перше. Це "Народний фронт" і Радикальна партія. Будь ласка, слово... А, "Самопоміч" і Радикальна партія, я перепрошую. Будь ласка, Олегу Ляшку слово. Пане Прем'єр-міністр, три тижні тому фракція Радикальної партії приходила на засідання уряду, де ви дали можливість звернутися до вас щодо відставки міністра... заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, того, який сказав, що онкохворі все одно помруть, без варіантів, і тому немає потреби їх лікувати. Ми висували вимогу про те, щоб уряд прийняв рішення про його відставку. Ви надали доручення Державній службі провести експертизи, провести розслідування і так далі, і так далі. Хоча яке може бути розслідування? А хіба серце не підказує, що державний службовець, який з неповагою ставиться до людей, повинен просто піти у відставку. Які треба розслідування? Що треба розслідувати? Помічниця президента Сполучених Штатів на слуханні в Сенаті сказали про Маккейна, ви його не слухайте, він все одно помре – і вона пішла у відставку. Ваш заступник міністра охорони здоров'я розказує, онкохворі все одно помруть і ви його прикриваєте, і досі не відправили у відставку. Ми вимагаємо, якщо у цього заступника міністра охорони здоров'я немає серця і розуму, ми вимагаємо від вас прийняти рішення і щоб уряд відправив його у відставку. Це перше. Друге. Що робить уряд для того, щоб знизити вартість ліків? Заступник міністра охорони здоров'я сьогодні тут звітував про медичну реформу. Для мільйонів людей сьогодні недоступні ліки через їхню завищену вартість. У 5, у 10 разів ліки в Україні дорожчі, ніж в сусідніх країнах. Відсутність державного регулювання цін на ліки приводить до того, що одні й ті самі препарати в двох сусідніх аптеках коштують з різницею в 100, у 200 гривень. Рентабельність на продажі ліків космічна. Ви досі не ввели референтне ціноутворення для того, щоб знизити вартість ліків. Ми ініціюємо запровадження кримінальної відповідальності – аж пожиттєве ув'язнення – за продаж фальшивих ліків. Ось план дій, що треба зробити, щоб ліки стали дешевшими. Ми вимагаємо від вас розширити перелік ліків за програмою "Доступні ліки", зокрема від онкології антибіотики надавати безплатно, тому що, не дай Бог, людина захворює на рак, останнє треба винести з хати, в борги величезні влазять і все одно не вистачає. Тому що держава фінансує не більше 6 відсотків придбання ліків по онкології. Внаслідок цього мільйони людей не можуть купити ліки, у них немає якісного нормального життя, вони хворіють і помирають достроково. Що робить уряд для того, щоб знизити вартість ліків? Коли уряд почує й підтримає наші пропозиції по зниженню вартості ліків для того, щоб зробити їх доступними для мільйонів людей, зробити якісне життя для українців? Одиниці можуть поїхати лікуватися по закордонах. Більшість українців нікуди поїхати не може. Давайте дамо їм можливість лікуватися в рідній країні і мати доступні ліки. наступний виступ. Дві фракції також звернулися з заявою до президії. Давайте два виступи, потім… я вже оголосила, потім заключне слово. Дякую, пане Олеже, за конструктив. Будь ласка, пані Червакова. Пан Карпунцов. Це буде заява від двох фракцій: "Народний фронт" і БПП. І вони готові замінити перерву заявою. Прошу. Шановні колеги! Шановний уряд! Шановні журналісти, громадяни України! Шановний Володимир Борисович, молодий талановитий Прем'єр-міністр. Ви знаєте мою особисту повагу, повагу більшості народних депутатів в цьому залі. Ви призначені коаліцією і так само коаліцією був формований уряд. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Сьогодні з цього залу вже декілька разів прозвучали питання, які стосуються Міністерства охорони здоров'я, від різних фракцій: і коаліції, і опозиції, і опозиції коаліції, ну, майже всіх фракцій. Ми на сьогодні маємо особу, яка не має права обіймати посаду міністра охорони здоров'я. Так само ми маємо нелегітимних, більш того, суспільство вважає, депутати вважають, нефахових заступників. У мене зараз копії підписів, понад 200 підписів, які сформовані і вам офіційно надіслані, коаліції, коаліції. Моя колега Червакова з цього приводу виступала і на брифінгу. Стосується громадянина Лінчевського. Ця особа, ну, кожна його присутність на будь-якому заході, вона є нефаховою, і вона викликає спротив, спротив парламенту, спротив коаліції, спротив громадян. Те, що згадав мій колега Олег Ляшко, струснуло всю державу, всю Україну. Але, знову давайте повернемося, ви не беріть на себе чужих гріхів і чужий негатив. В 16-му році закінчилась програма по онкології, ви дали доручення Міністерству охорони здоров'я у І кварталі 17-го подати її в парламент. Вона досі не подана! Як будуть лікуватися онкохворі? Перший рік, він є надто важливим. Зараз немає коштів. І куди не глянь, в будь-яку частину, онкологія, у нас, на жаль, це горе України. Але є інші речі. Є реабілітація, яку вони також не визнають. ніяким чином не підтримують і кажуть: "Не треба, нам ніщо не помагає, ні наші умови українські, ні наші лікарі. Вони нам не потрібні". Це не позиція українського уряду. Такі люди не мають ні морального, ні фахового права обіймати посади! Володимир Борисович, ми вас поважаємо. Не беріть на себе чужий негатив. негатив. Ми вам надіслали офіційно, я вам передаю копії. Дякую. Я надіюсь, ви зреагуєте на заклики всього парламенту і всього суспільства! Дякую вам щиро, Володимир Борисович.

але я просто претендую на те, щоб ми речі називали своїми іменами. Я прослухав плівку, по якій виступав цей заступник міністра. Як би він так однозначно сказав про це, я би навіть ні у кого поради би не просив, а звільнив у ту ж хвилину. І це було б моє рішення. Коли почали ретельно розглядати, там… те, що вирвали із контексту, то вирвали із контексту. Я готовий звільнити будь-кого, але справедливо. І для мене це є принципово важливим. Для мене неважливо прізвище заступника міністра, для мене важливо, як я поступлю. Якщо я поступаю об'єктивно, по справедливості, я знаю, що я правий. Я завжди борюсь за те, коли я правий. А просто знайти причину формальну за те, що він не робив по суті, взяти його звільнити, ну, це неправильно. І я не хочу його прикривати, я не хочу йому давати оцінок, він кращий, він гірший. Це моя думка, я на неї маю право. Тепер, що стосується рішення. Він є лікарем, торакальним хірургом. Я його запросив і йому сказав наступну річ: ви сказали слова, які можливо трактувати по-різному, але дуже важливо не те, що ви сказали або як це інтерпретують, а як ви будете робити у своєму житті. І тому я до нього звернувся з тим, щоб він довів своїми справами по догляду за онкохворими людьми, що він має чутливе серце і абсолютно нормальну добру душу. Якщо він це зробить, я думаю, що він всім доведе, що він людина, яка може співчувати і може турбуватись. Якщо ні, піде працювати на іншу роботу. Оце для мене… От тоді можливо це розсудити. Тепер, що стосується ліків, те, що сказав вельмишановний Олег Валерійович, або ліків по онкології. От давайте, давайте говорити чесно. До того, як наш уряд запровадив програми по лікам, що у нас були в країні безкоштовні ліки? А, ну, назвіть мені їх. Їх не було. Чи у нас було забезпечення онкопрепаратами у лікарнях? І таким чином, все було, а тут прийшли якісь нові люди і все зруйнували. Ні, не було. І тому зараз ми починаємо формувати абсолютно нову систему забезпечення ліками. І я прошу вибачення в українських громадян, що це потребує довшого часу, ніж ми б собі уявляли, тому що все те, що грабували людей, закуповуючи втридорога ліки і не даючи людям, ми зруйнували цю систему. Тепер ми закуповуємо в авторитетних міжнародних організаціях і вивели звідти корупцію. Це перше. Друга позиція. Ми спільно з вами запровадили програму "Доступних ліків". І я хочу вам доповісти сьогодні, шановні друзі, тисячах аптек України така програма вже працює, 21 мільйон 200 тисяч рецептів виписано людям безкоштовних ліків. Запровадження цієї реімбурсації, тобто доступних ліків, безкоштовних, дала можливість на ці категорії ліків зменшити ціни всередині країни. Але важливо є те, що говорить Олег Валерійович. Треба розширювати цей перелік і треба запроваджувати в тому числі і кримінальну відповідальність, я це підтримую, за ліки, які фальсифікованими, їх дуже багато і люди від цього потерпають. Тому, що стосується ліків, забезпечення ліків в лікарнях. Уявіть собі, друзі, просто уявіть, немає реєстрів публічних наявності ліків в лікарнях, немає уніфікованої в країні методології визначення потреб і тільки зараз ми почали, там, півроку цим питання опікуватись, коли вникли в цю всю проблему, опікуватись для того, щоб створити електронний реєстр по кожній лікарні, щоб люди це бачили. Ви вже бачили, що є новий додаток до мобільних пристроїв,

визначення потреб лікарень і будемо забезпечуватись відповідним запасом і це дасть можливість нам стабілізувати ситуацію, людей забезпечити безкоштовними ліками від таких важливих хвороб і людей, щоб не дурили в лікарнях в тому числі, тому що іноді є ліки на складі їм кажуть: "Ідіть, купуйте". Це теж є такий, ну, така схема, яких людей просто роззувають і забирають у них гроші. Тому ми будемо це все припиняти. Я прошу вашої підтримки. навіть навколо от цієї теми проблематичної є ті, хто щиро, там, вимагають, а є ті, хто хочуть використати цю ситуацію, щоб зруйнувати наші зусилля для того, щоб не дати відновити корупційні схеми при закупівлі ліків, обладнання і так далі. І ми будемо це робити, вот, я готовий за це боротись. І я розумію, про що я говорю. Тому я маю право говорити вам відверто, я теж дуже з великою повагою ставлюся до вас, колеги. Багатьох з вас я знаю особисто. Ми з вами працюємо вже не перший рік, і ви знаєте, що якщо я в щось вірю і я про це говорю, це не є щось вимишлене, це не є щось надумане, а це те, що дійсно є у мене в моєму серці. Тому я співчуваю тим людям, які хворіють. Я дуже хотів би, щоб люди отримували кваліфіковану допомогу в Україні, і буду все разом з вами для цього робити. Українці мають бути здорові. Людина, коли хворіє, вона страждає, вона в муках. І це є величезна проблема. наш обов'язок – допомогти. І повірте мені, я ніколи не проходжу повз тієї людини, яка потребує допомоги, і все що в моїх силах, завжди намагаюся допомогти. Знаю я цю людину чи ні – немає значення, аби це було в моїх можливостях. Дякую вам за "годину запитань", дякую за ваші запитанні і зауваження, і будемо працювати далі і вирішувати ряд важливих проблем. Дякую за увагу, колеги. участь в "годині запитань до Уряду". Дякуємо, колеги, за діалог. І закликаємо вас дуже активно відвідувати роботу профільних комітетів. Шановний Володимире Борисовичу… Пані Оля, пані Оля Богомолець, дозвольте подякувати. І шановний Володимире Борисовичу, дозвольте звернутися до вас, щоб міністри ходили на профільні комітети, це дуже допоможе нам в діалозі і в конструктивній роботі. Дякую. розділу порядку денного. Як ви знаєте, в цей час у нас рубрика "депутатські запити". На цей час надійшло 254 запити і я буду їх оголошувати. Немає запитів до Президента України, тому у нас не буде зараз голосувань. ми переходимо до оголошень інших депутатських запитів до інших органів влади. 11:26:22 ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення Сопун Олени, інваліда з дитинства 1 групи А, мешканки селища Вакуленчук Чуднівського району, Житомирської області спеціальним інвалідним візком для пересування по сходах або засобом для Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра щодо відведення територіальній громаді у комунальну власність земельних ділянок для створення громадських пасовищ за рахунок земель запасу, які розташовані на території Пединківської сільської ради Любарського району Житомирської Дякую. Сергія Міщенка до Прем'єр-міністра щодо забезпечення дитини з інвалідністю Петрович Лілії слуховим апаратом за рахунок бюджетних коштів. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра щодо вирішення питання зміни границь території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, об'єкта природно-заповідного фонду Дендропарк "Студентський" в межах фактично 1,26 га. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра щодо вирішення питання зміни границь території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, об'єкта природно-заповідного фонду Дендропарк "Студентський" в межах фактично 1,26 га. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до міністра інфраструктури

до першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо бездіяльності у розірванні договору оренди землі між Головним управлінням Держземагентства Держземагентства у Житомирські області та Фермерським господарством "Грасс Авеню". Світлани Заліщук до Голови Служби безпеки України щодо заходів реагування на ситуацію з участю закарпатської футбольної команди Karpatalja у турнірі, до якого залучені команди так званих "ЛНР" та Сергія Мельника до Голови Верховного Суду України щодо прискорення розгляду касаційного провадження. Сергія Мельника до Генерального прокурора України щодо припинення порушення прав іноземного громадянина Михайла Бондаря до виконуючого обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо додаткового графіку руху пасажирських поїздів на дільниці Львів-Красне-Броди-Здолбунів-Луцьк-Ковель. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо ремонту аварійної ділянки дороги державного значення Т-14-10 Броди-Червоноград, яка проходить через місто Радехів

Дякую Дмитра Добродомова до міністра соцполітики, Львівського міського голови щодо забезпечення фінансуванням Львівського казенного Дмитра Добродомова до міністра екології та природних ресурсів, голови Рівненської обласної держадміністрації, Рівненської міської голови щодо екологічної ситуації, що склалась навколо Рівненського сміттєзвалища, можливості його подальшої експлуатації та необхідності запуску існуючого сміттєпереробного заводу у Рівненській області. Сергія Міщенка до Прем'єр-міністра щодо збільшення соціальної норми житла до 75 кв. м. для призначення субсидії інвалідам та пенсіонерам, які проживають самі. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для будівництва водопровідної мережі в с. Ясна Поляна Пулинського району Житомирської області. Ігоря Шурми до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра щодо невиконання й недотримання законодавства України т.в.о. міністра охорони здоров`я Уляною Супрун. щодо незаконного використання не сертифікованої електронної системи охорони здоров'я eHealth та неправомірності укладення декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Валентина Ничипоренка до Прем'єр-міністра, міністра екології, голови Черкаської облради, начальника Черкаського обласного управління лісового, мисливського господарства щодо сприяння у порушенні процедури зміни меж урочища "Герман" з метою реалізації житлових прав громадян. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Державної служби України з питань безпечності харчових Державної архітектурно-будівельної інспекції, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства охорони здоров'я стосовно необхідності всебічного розгляду звернень громадян щодо належного надання житлово-комунальних послуг. Віталія Гудзенка до Державного агентства автомобільних доріг щодо капітального ремонту ділянок автомобільної дороги державного значення Р-18

(8124), номер цього законопроекту. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні". Олексія Білого і Ігоря Шурми до Голови Державної міграційної служби щодо порушення т.в.о.міністра охорони здоров`я, законодавства про громадянство України. Сергія Львочкіна до Прем'єр-міністра щодо ризиків виконання державного бюджету та низької ефективності використання бюджетних коштів. Андрія Лопушанського та Оксани Білозір до міністра культури, голови Львівської обларади, голови Львівської облдержадміністрації щодо підтримки ініціативи МГО "Світовий Конгрес Бойків" із розбудови культурологічного центру біля села Явора Турківського району Львівської області. Андрія Лопушанського до голови Львівської обласної ради, голови Львівської облдержадміністрації щодо виділення коштів на облаштування опалення Жукотинської ЗОШ ЗОШ I-III ст. Турківського району Львівської області. Сергія Лабазюка до Першого Заступника Голови Верховної Ради, міністра внутрішніх справ, Служби безпеки щодо дотримання прав людини. Василя Гуляєва до виконуючої обов'язки міністра фінансів, міністра енергетики та вугільної промисловості щодо надання необхідної інформації стосовно фінансування (або співфінансування) нового будівництва ліній електропередач на виконання технічних умов, виданих ПАТ "Одесаобленерго" сільською радою з місцевого бюджету та/або коштів залучених з обласного чи державного Володимира Ар'єва до Голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо бездіяльності Слідчого відділу Фастівського відділення поліції Васильківського відділу Головного управління поліції у Київській області при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015110310000902 за фактом ДТП, яке мало місце 23 травня 2015 року на автодорозі Фастів-Митниця. Олеся Довгого до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення оперативного лікування серцево-судинних захворювань у Кіровоградській області. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра щодо фінансування в повному обсязі з Державного бюджету України медичної та освітньої галузей в міста Новодністровськ Чернівецької області. Максима Бурбака до Голови Служби безпеки щодо перевірки інформації про не підписання документів на допуск до державної таємниці секретарем Чернівецької міської ради Василем Проданом

Ігоря Гузя до Голови Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до пенсійного законодавства згідно рішення Конституційного Суду України від 22.05.2018 року № 5-р/2018. Андрія Шипка

щодо недопущення знищення в Чернігівській області популярного туристичного об'єкта "Голубі озера". Анни Романової до Прем'єр-міністра щодо підриву національної інформаційної безпеки України у зв'язку з відключенням суспільного мовлення. Мустафи-Масі Найєма до міністра юстиції щодо умов використання дистанційно підготованих повітряних суден. Ігоря Алексєєва до Прем'єр-міністра щодо капітального ремонту покрівлі будинку № 2А по вулиці Васильківській Голосіївського району міста Києва. Ігоря Алексєєва до Прем'єр-міністра щодо збільшення пропускної здатності Жулянського шляхопроводу у місті Києві. Олександра Опанасенка до Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо дотримання телеорганізаціями вимог законодавства щодо складу засновників. Олександра Опанасенка до Голови СБУ щодо перевірки інформації відносно продажу телеканалів. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, міністра освіти

Томашпільського району Вінницької області. Сергія Рибалки до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо реабілітації дитини Якименко Валерії. Сергія Євтушка до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення належних умов роботи Сарненської станції екстреної медичної допомоги

Міністерством економічного розвитку та Міністерство інфраструктури Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи". Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо неефективного використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству дякую. повного розслідування злочинів радикально налаштованих осіб, скоєних 13 квітня 18 року під час нападу на учасників акції по вшануванню пам'яті генерала армії Миколая Ватутіна. Михайла Довбенка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики щодо вирішення питання атестації санітарних лабораторій в Івано-Франківській області на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень для атестації робочих місць за умовами праці. Ігоря Котвіцького до Прем'єр-міністра щодо заходів із ремонту доріг місцевого значення та відновлення

у сфері сексуальної експлуатації малолітніх та неповнолітніх осіб. Олексія Ленського до Прем'єр-міністра щодо вжиття заходів реагування, спрямованих на термінове виділення квартири інваліду, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЄС І категорії Зекову Валерію, що вже більше 20 років стоїть у квартирній черзі та відповідно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 31 грудня 1996 року № 1589 віднесений до списку осіб, які страждають хронічними захворюваннями, за наявності яких неможливе проживання в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами родини. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, міністра енергетики, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики щодо врегулювання механізму використання електромереж та електрообладнання, а також належної електрифікації на на території Володимирецької селищної ради Володимирецького району Рівненської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, виконуючого обов'язки генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо функціонування друкованих засобів масової інформації Рівненської області. Павла Різаненка до Головного управління Національної поліції в Київській області, виконуючого обов'язки Київського міжрегіонального управління Державної служби України з безпеки на транспорті щодо вжиття заходів для усунення порушень правил перевезення вантажу перевізниками великогабаритного транспорту на території Броварського району Київської області. Любомира Зубача до Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, голови Волинської облдержадміністрації щодо порушення принципу добровільності утворення Мар'янівської ОТГ. Любомира Зубача до голови Волинської облради щодо зміни

до Ніжинського міського голови щодо зволікання місцевою владою відновлення вуличного освітлення по вулиці Переяслівська в місті Ніжин Чернігівської області. Сергія Дунаєва до Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра, Секретаря Ради нацбезпеки, Голови Нацбанку, Голови Служби безпеки, обласної військово-цивільної адміністрації про ініціювання внесення змін до Рішення Ради національної безпеки і оборони України з метою звільнення Приватного акціонерного товариства "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" від заходів блокування коштів, що надходять на рахунки підприємства як поворотна фінансова допомога.

щодо перерахунку субвенції з Державного бюджету до бюджету Зіньківської міської ради Полтавської області. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра щодо перегляду показників, на підставі яких здійснюється обчислення готівкового розміру пільг на безкоштовний проїзд в усіх видах транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

вулиця Потєхіна, 9 у місті Києві. Сергія Лещенка до заступника глави Адміністрації України Дмитра Шимківа щодо джерел компенсації витрат Національної ради реформ на послуги американської компанії BGR

Олександра Домбровського до Прем'єр-міністра щодо заходів по оптимізації теплопостачання в багатоквартирних будинках. Наталії Веселової до Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, міністра соцполітики, голови правління Пенсійного фонду щодо припинення виплат пенсій внутрішньо переміщеним переміщеним особам, та порушення Кабінетом Міністрів України прав громадян на соціальний захист. Павла Кишкаря до глави Адміністрації, Генерального прокурора, міністра культури, голови Дніпропетровської облдержадміністрації, голови Петриківської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області щодо спроб привласнити Собор Різдва Пресвятої Богородиці та Храм Петра і Павла в селі Мала Петриківка, Петриківського району Дніпропетровської області. Павла Кишкаря до Генерального прокурора, міністра оборони, голови Державної прикордонної служби щодо заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам прикордонної служби у місті Маріуполь. Віктора Кривенка до голови Чернігівської облдержадміністрації щодо необхідності фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом ґрунтових вулиць міста Прилуки Чернігівської області. Віктора Кривенка до Кабінету Міністрів, Голови СБУ, Генпрокурора, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", тимчасово виконуючого обов'язки президента ПАТ "Укртрансгаз" щодо завдання багатомільйонних збитків державі від штучного збільшення аварійних втрат природного газу газу в особливо великих розмірах невстановленими посадовими особами ПАТ «Запоріжгаз». Юрія Бублика до Прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо зловживання службовим становищем керівництвом ТОВ "Онур

на території парку імені Яланського у місті Запоріжжі. Оксани Корчинської до Прем'єр-міністра щодо втрати чинності розпорядження Кабінету міністрів України №899-р від 24.10.2012 р. та деяких питань реалізації національного проекту "Вчасна допомога". Сергія Рудика щодо невідкладного вирішення проблемного питання з водопостачанням у місті Сміла Черкаської області, а також надання в установленому порядку завірених копій актів виконаних робіт об'єкта: "Водозабірна свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного Романа Семенухи до міністра соціальної політики щодо роз'яснення питання, пов'язаного з призначенням житлових субсидій на фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства. до Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку, виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби щодо незаконних дій працівників Державної фіскальної служби в Запорізькій області щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергетичні системи та обладнання Запоріжжя". Юрія Павленка до Прем'єр-міністра про будівництво сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу в місті Новограді-Волинському Житомирської області. Юрія Павленка до Генпрокурора щодо відповідальності посадових осіб Бердичівської міської влади за трагічні події 5 березня 2018 року, в результаті якої загинуло 8 осіб. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів з Державного бюджету України для лікування Мовчанюк

слідчого управління щодо скасування впровадження транспортної системи Sky Way в місті Києві. Борислава Берези до міністра внутрішніх справ щодо незаконної діяльності гральних закладів у Деснянському районі місті Києва. Юлія Іоффе до Голови Верховної Ради щодо необхідності невідкладного законодавчого врегулювання питань соціального захисту та державної підтримки мирних (цивільних) громадян, які постраждали внаслідок бойових дій. Павла Різаненка до тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо вжиття заходів для захисту прав та законних інтересів мешканців села Сезенків Баришівського району Київської області для отримання ними у власність земельних ділянок. Юрія Тимошенка до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо перевірки законності будівництва. Юрія Тимошенка до Прем'єр-міністра щодо погашення заборгованості по виплаті заробітної плати. Івана Мельничука до Громадської сільської сільської ради Літинського району Вінницької області щодо забезпечення реалізації права громадянина Ящука на безоплатне отримання земельної ділянки. Івана Мельничука до міністра освіти і науки, виконуючої обов’язки міністра фінансів, голови Вінницької облдержавної адміністрації, Голови Жмеринської районної держадміністрації щодо неприпустимості закриття комунального закладу "Біликовецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад". Ігоря Луценка до міністра юстиції України щодо державної реєстрації Міністерством юстиції та внесення до Єдиного державного реєстру нормативного-правових актів Тимчасового порядку використання повітряного простору України, прийнятого 31 червня 2018 року Державною авіаційною службою

розвитку, міністра інфраструктури, виконуючого обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", голови Волинської облради, голови Тернопільської облдержадміністрації, голови Тернопільської облради, голови Рівненської облради, голови Рівненської облдержадміністрації, голови Волинської облдержадміністрації щодо відновлення залізничного сполучення у регіоні. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів щодо забезпечення

до Прем'єр-міністра щодо імплементації норм Закону України № 2363-VIII та продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва. Ярослава Маркевича до Прем'єр-міністра щодо захисту споживчих прав прав фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Ярослава Маркевича до прокурора Полтавської області щодо активізації досудового слідства в кримінальному провадженні № 42017170000000155.

до голови Кіровоградської обласної держадміністрації, голови Кіровоградської облради щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування та розвитку Кіровоградського музичного коледжу. Руслана Сольвара до голови Київської облдержадміністрації щодо забезпечення належного доступу на отримання освіти дітьми Фастівського, Сквирського і Макарівського районів Київської області та вирішення питання придбання Руслана Сольвара до голови Київської облдержадміністрації щодо виділення співфінансування для проведення капітального ремонту систем водопостачання села Плахтянка Макарівського району та забезпечення мешканців якісною питною водою. Групи нардепів (Денисенка, Мисика; всього п'яти) до Генпрокурора щодо проведення неупередженого та повного розслідування подій, що сталися

до виконуючої обов'язки міністра фінансів України щодо можливості розміщувати кошти місцевих бюджетів у всіх банківських установах у зв'язку із стабілізацією банківського сектору. Руслана Демчака до виконуючої обов'язки міністра фінансів щодо збільшення тривалості відпустки завідувачам, вихователям-методистам, вихователям дошкільних навчальних закладів. Юрія Солов'я до Прем'єр-міністра, Голови Державної аудиторської служби

порушених конституційних прав та недопущення такого порушення у подальшому та проведення відповідної роз'яснювальної роботи. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів, Рахункової палати, Національного агентства України з питань державної служби стосовно необхідності об'єктивного розгляду звернення колективу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України щодо професійного

спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Рижака О.А. Шановні колеги! Я оголосила всі зареєстровані на цей час 254 запити. Я оголошую перерву на 30 хвилин. І за 30 хвилин відбудеться запис депутатів в рубриці "Різне".

Прошу провести запис на виступи від народних депутатів.

Це завжди лотерея. Отже, колеги, по Регламенту ми годину відводимо на виступу і за годину ми закриваємо сесію. Отже, Шверк Григорій Аронович.

Іван Спориш, 15 округ Вінниччина. Шановний головуючий, шановні народні депутати, звичайно, ми сьогодні чули запити. Запити скрізь і запити до "Укравтодору" і минулої п'ятниці, минулої сесійної п'ятниці я з цієї трибуни виступав, давали ми запит на "Укравтодор" по поводу доріг – не поводу доріг, які погані, а поводу доріг, яких немає. Звичайно, я отримав відповідь і скажу, відповідь така, що ви там тримайтеся, все нормально, ми от забули в план ввести цю дорогу. Дорога ця на Вінниччині Томашпільський район – це Вапнярка, Високе, Крижопіль. Ви там ходіть, минайте ці дороги полями, минайте, як хочете, а якщо ні, то, можливо, звертайтесь до Вінницької обласної адміністрації, можливо, вона вам щось поможе – отаке відношення "Укравтодору". Знову я звертаюсь до "Укравтодору". Я сьогодні знову ж не кажу за погані дороги, давайте згадаємо дорогу Одеса–Рені. Да, це була погана дорога, її відремонтували і, слава Богу, але то була погана дорога, по якій ще, можливо, можна було їхати. Але я кажу сьогодні, що через село Високе на Томашпільський район неможливо їхати, це траса, де проходять дороги і автобуси рейсові ідуть на Кишинів, це траса, яка.. де-куди їдуть на Одесу. І мені здається, що жалко те, що автобуси вертаються або зупиняють, попадають в якесь ДТП, мені здається, що вже "Укравтодор" міг би звернути увагу і не перекладати свою роботу на чужі плечі. Я скажу, що співфінансування і допомога "Укравтодору", а це дорога державного значення, вона є, була і буде. Знову нагадаю "Укравтодору", дітки із школи збираються скільки можуть – по 10, 20, 30, 100 гривень, бабки збираються із пенсій, лишають даже пенсії свої місячні, здають для того, щоб допомогти "Укравтодору". Я скажу, сільська рада у співфінансуванні готова допомогти, щоб зробити цей кусочок дороги, всього-на-всього 2 кілометри. Підприємство, яке находиться на території села Високе готове допомогти, всі готові долучитися до цього. Але, на жаль, "Укравтодор" відноситься відноситься до цього якось скептично і дуже б хотілося, щоб все-таки вони кого-небудь прислали накінец-то на цю дорогу, щоб побачили вони, що там її немає, що там одні ями, що автобуси вертаються. Я надіюся, що після мого виступу, а мій виступ я хотів би, щоб записали як, знову ж таки, запит до "Укравтодору", ми зробили все, щоб все-таки вони звернули увагу і дана дорога була... зроблений капітальний ремонт, який там вже не робився... І.Д. ...щоб все-таки звернули увагу на дорогу, де капітальний ремонт не робився більше 50 років. Я дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Чижмарь Юрій передає Галасюку Віктору. Будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Головним завданням економічної політики має бути регулярне, постійне, значне підвищення доходів українців для того, щоби зарплати і пенсії українців зростали швидше, ніж ціни в крамницях, швидше за інфляцію. На жаль, нинішня влада не справляється з цим завданням. Команда Радикальної партії має абсолютно нову економічну політику, яку ми пропонуємо впровадити в країні для того, щоб домогтися цього, для того, щоби подолати масове безробіття, масові еміграцію, бідність в країні і залежність від кредитів МВФ. Кредити міжнародного валютного фонду – це наркотик для економіки, він не здатен забезпечити економічний розвиток, модернізацію країни і підвищення доходів громадян. Більш того, МВФ якраз виступає проти підняття мінімальних зарплат і пенсій, а саме за це бореться команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Підняття соціальних стандартів, розвиток національної промисловості, розбудова і модернізація інфраструктури в Україні для того, щоби кожен громадянин відчував себе впевнено і знав, що завтра він буде жити краще, ніж вчора, що діти будуть жити краще в рідній країні, ніж живуть батьки. На жаль, сьогодні цього немає. Тому що влада має абсолютно хибний підхід влада мислить категоріями одноходовки: взяли кредит МВФ – проїли; взяли кредит МВФ – закинули в золотовалютні резерви, спалили. Так ніколи не побудувати міцну економіку. Потрібен інший підхід, значно більш складний: залучили інвестиції, збудували інфраструктуру, створили нові виробництва, створили нові робочі місця випустили більше промислової продукції; більше експортували за кордон не сировини, а готових товарів – заробили більше доларів, євро, наповнили бюджет, підняли зарплати і пенсії в разі. І так ми припинимо еміграцію, так ми подолаємо корупцію, бідність і безперспективність. Більш того, реальна альтернатива кредитам МВФ – промислові закони, які провадить команда Радикальної партії. Їх економічна вага більша, ніж у чергових траншів МВФ. Закони про індустріальні парки – це кілька мільярдів доларів США інвестицій на рік. Закон про Експортно-кредитне агентство, яке уряд досі не створив. Це кілька мільярдів доларів додаткового несировинного експорту. "Купуй українське" – це мільярд імпортозаміщення. А це додаткові зростання ВВП, зростання зарплат і пенсій українців. Підтримайте новий економічний курс… Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Зараз на трибуні розміщено фото, яке символізує фундамент української нації, символізує українське село, символізує українські традиції. Ця фоторобота моєї помічниці Анни Сеник має назву "Полтавська Мадонна". Саме село українське, полтавське, тернопільське, франківське є фундаментом української нації. Те, що зараз нинішня влада временщиков робить з українським селом – це тотальний геноцид і повернення до ганебної практики знищення українського селянства, яке мали за більшовицького режиму. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка має план, як порятувати українське село, відродити тваринництво, повернути корову в кожну українську селянську родину, забезпечити українських селян роботою. Для цього ми пропонуємо прийняти зміни до Конституції, в яких раз і назавжди записати, що власником української землі є українці, є українські фермери, а не зайди із-за кордону. Ми звертаємося до українського уряду вчергове з вимогою зупинити безконтрольне ввезення на територію України сільхозхімії, якою труять українських бджіл, українських тварин і врешті-решт самих українців. Ми всі їмо це, ми всі цим дихаємо. Зупиніться! Будьте людьми! І нарешті, українське село неможливе без українських традицій. Тому що традиції, які передаються, як писав наш великий Кобзар, від мертвих живим і ненародженим, разом з материнським молоком вони мають бути збережені, так як має бути збережена українська родина, українська трудова людини. Не гей-паради проводити, а думати над тим, як дати українцям роботу і гідну заробітну плату, не влаштовувати шоу на весь світ, підняти, підняти з колін українське село, бо українське село – це майбутня велич української нації і української держави. Слава Україні! Дякую. Бендюженко передає слово для виступу Михайлу Бондарю. Будь ласка, пане Михайло. 12:46:56 БОНДАР М.Л. Дякую, пане Андрію. Шановні колеги, своїм зверненням хочу звернутися якраз до голови Вищої ради правосуддя. До мене як до народного депутата 119 виборчого округу, а це Радехівщина, Бродівщина, Бучина, Кам'янеччина, звернулись мешканці Радехівського району з приводу проблем організації роботи Радехівського суду Львівської області. У зв'язку із звільненням та закінченням строку повноважень суддів станом на сьогодні фактично заблокована робота Радехівського районного суду Львівської області. Вказане порушує конституційні права на захист судом тих людей і громадян, які відповідно до правил підсудності можуть звертатися виключно до Радехівського районного суду Львівської області. Також грубо порушуються права на справедливий судовий розгляд впродовж розумних строків, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це в свою чергу може стати підставою для звернень до Європейського суду з прав людини і потягнути за собою видаткові видатки з державного бюджету у вигляді відшкодувань завданої шкоди тим особам, права яких порушуються через заблоковану роботу Радехівського суду Львівської області. Зважаючи на це, прошу Голову Вищої ради правосуддя невідкладно вжити заходів для забезпечення роботи Радехівського районного суду Львівської області шляхом призначення та відрядження суддів уповноважених здійснювати правосуддя на території, що обслуговується вказаним судом. Дякую. Дякую вам. Наступне передаю слово Ганні Гопко. Ганна Гопко, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, дорогі українці! Цей тиждень був надзвичайно насичений і українському парламенту вдалося ухвалити важливі закони, зокрема, Закон про національну безпеку і це надзвичайно важливий крок напередодні саміту НАТО в Брюсселі. Очевидно, хотілося б в цьому законі бачити такі важливі, зокрема, норми як України забравши звідти невластиві функції, зокрема, боротьбу з організованою злочинністю і боротьбу з корупцією. Попри те, що ми чітко розуміємо, що в Службі безпеки України є багато офіцерів, які, справді, захищають нашу територіальну цілісність і суверенітет, борються з терористами, протидіють підривній діяльності, які намагаються Росія держава-агресор зробити, але, тим не менше, які використовують свої ксиви для власного збагачення. Тому надзвичайно важливим було також в цьому Законі про нацбезпеку те, що пропонували, зокрема, представники "Народного фронту", Тетяна Чорновол, щоб ми однією поправкою встановили нарешті єдину базу абонентів споживачів газу і припинили те розкрадання державних коштів, які відбуваються на доставці газу, на субсидіях, оскільки немає прозорості і немає абонентів цієї системи. Тому будемо надалі боротися з енергетичною корупцією. Також, колеги, я хотіла б сказати: надзвичайно важлива тема - це Росія нарощує військові сили в Азовському морі, яке завдяки угоді 2003 року є внутрішнім морем України і Росії, і росіяни можуть вчиняти провокації впритул Секретар РНБО Турчинов і міністр Клімкін наголошують, що слід посилити безпеку в Азовському морі, треба посилити і безпеку на півдні Херсонщини, де ворог веде підривну роботу, а там на всю Арабатську стрілку зараз працює один дільничний Тому, власне, хотілося б закликати підрозділи Національної гвардії посилити поліцію поблизу Криму, розмістити в Генічеську патрульні катери прикордонників і зокрема від Міністерства внутрішніх справ України побачити розміщення підрозділу Національної гвардії України в Генічеську, створення передбаченого структурою Нацгвардії Кримського оперативно-територіального об'єднання з тимчасовим його розміщенням на території Херсонської області, розміщення в портовому пункті "Генічеськ" підрозділу морської охорони Держприкордонслужби і розміщення додаткових підрозділів чи істотне збільшення кількості працівників Нацполіції в районах Херсонщини, що межують з Кримом, з метою належної охорони правопорядку в першу чергу на Арабатській стрілці на півострові Чонгар. Тому я дуже сподіваюся, що ці багатомільярдні видатки, які у нас ідуть на МВС, вони якраз і будуть витрачені для того, щоб посилити безпеку довкола Азовського моря. І щоб, нарешті, ми побачили відповідь, а непросто ставили запитання, коли прикордонні катери, додаткові сили Нацгвардії та поліції буде розміщено. Ось. І тому це одне з тих важливих питань. І звісно, в кінці не можемо не обійтись без закликів до Президента після розчарування з призначенням Литвина послом Вірменії, призначити достойних там, де відсутні наші посли. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шурма Ігор Михайлович, будь ласка.

Шановні громадяни України, напевно, сьогодні треба акцентувати увагу на тому, що вищим представницьким органом є Верховна Рада. І задати собі запитання, чому авторитет, а це показує опитування, Верховної Ради постійно падає і падає. Я не знаю, що з цим залом під куполом потрібно робити, може його треба освятити, чи як, але в ньому відбуваються системно і синхронно ті речі з року в рік, незалежно, хто сюди приходить на роботу. Згадайте період останньої революції, коли сюди в зал зайшли люди, які об'єдналися в коаліцію з європейськими цінностями. Їх дуже сильно дратували речі, передусім це те, що депутати не є такі, як люди всі, вони мають недоторканність, ті люди тут займаються кнопкодавством, вони фальшують результати голосування, вони живуть подвійними зарплатами, їх нервувало, що депутати мають величезні заробітні плати порівняно з людьми. А що ми маємо на сьогоднішній день? Прийшли люди, яким була довіра, яким повірили. А що ми маємо на сьогоднішній день? А на сьогоднішній день нічого не змінилося, недоторканність ніхто не зняв, не дивлячись на те, що є рішення на сьогоднішній день Конституційного Суду. Давайте, давайте всі разом сьогодні об'єднаємося і покажемо, що цей парламент здатний зламати ті стереотипи, відмовимося всі, всі відмовимося від цієї недоторканності, вже Конституційний Суд відкрив двері. Давайте ми подивимося на те, що відбувається з законами України. Хтось може сказати, що допустимо законодавство, яке стосується нацбезпеки, чи допустимо залучення будь-яких коштів не потребує вирішення в цьому залі. Потребує і потрібно їх розглядати і ми годинами розглядаємо, але якщо нема голосів, значить нема голосів. А це додає авторитету парламенту, коли постійно займаємося кнопкодавством? Є фіксовані факти по Закону про валюту, про Нацполіцію, 6327 про медреформу, про яку так тішаться реформатори - кнопкодавство, фальшування. Чому ті закони не працюють? Тому що вони фальшиво проголосовані. Я не є прихильником Голови Верховної Ради Парубія, я є його політичним опонентом, але не можна людину примушувати і принижувати так при виконанні його посад. Він щиро хоче провести якісь речі, я його може не поділяю, і він мусить закликати вас, прийдіть зі столової, прийдіть проголосуйте, а ви далі кнопкодавите подвійними стандартами. А коли стоїть питання по заробітній платі, бюджетної сфери шахтарів, ніхто з вас, всі, хто кричали про заробітні плати, не вийде і чесно не скаже, люди, я депутат Верховної Ради, я дістаю зарплату 30 тисяч і депутатських повноважень ще 30 тисяч, прийдіть і скажіть, тоді цей парламент буде користуватися повагою в людей. Дякую. Дякую вам. Я перед тим, як надати наступне слово, теж не в плані критики, а в плані інформації скажу щодо критики парламенту. Це було не так давно, пане Ігор, коли тут, за цією трибуною, члени Партії регіонів калічили кастетами і бітами народних депутатів за висловлення їхньої позиції, це не було не так давно. Це було не так давно, коли тут, в залі, руками голосували за закони, які потім призводили до вбивства хлопців на Майдані. Але це було не так давно, і це було людьми з Партії регіонів, які теж, я скажу, ви теж є моїм опонентом, але сьогодні з вами є в одній фракції, це було не так давно. І ті голосування руками в залі призводили до вбивства людей. Очевидно, не все ідеально, але в цьому залі всі мають рівний доступ до мікрофону, всі мають рівний доступ до прийняття рішення, в цьому залі сьогодні є справедливість, і тому ми приймаємо найважливіші закони, які стоять на порядку денному. Ми повинні спільно розвивати парламентаризм, але ми повинні робити це всі разом, не принижуючи кожного дня найвищий законодавчий орган держави. І дякую вам за зауваження, які ви зробили у своєму виступі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дерев'янко, будь ласка. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Вчора Верховна Рада ухвалила дуже важливий Закон про національну безпеку і ми сьогодні вже можемо говорити про те, що

про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідності за порушення законодавства у сфері виготовлення, виробництва, підтвердження відповідності, реалізації продукції, робіт та послуг у військовій сфері. Верховна Рада його два з половиною роки його назад ухвалила, але Президент до цього часу його не підписав. Чому? Тому що один із депутатів БПП надав постанову про те, щоб скасувати голосування і до цього часу за два з половиною роки ми не можемо цей закон мати підписаний. Це говорить про те, що сьогодні впродовж двох з половиною років, коли у нас йде війна, у нас в армію постачаються товари, роботи і послуги, які можуть бути не якісні і за які ніхто не несе відповідальності. У мене до вас, шановні мої колеги, питання, а чи випадково незацікавлений в цьому також Президент? Коли ми отримали більше як 12 пунктів, на підставі чого зробили письмове подання щодо розслідування цих всіх фактів. Де мова йде про машини "Богдани", які постачались українській армії, де він є її власником. З "Ленінської кузні", де він є бенефіціарним власником, постачалось в три, в три, чи в чотири рази більше за вартістю обладнання військове, яке також не відповідало якісним характеристикам. Також швидкі допомоги, ми знаємо, мали цю проблему. Чи не є він сам в цьому зацікавлений, щоб такого законодавства не було в нашій державі, впродовж двох з половиною років, коли йде війна? Тому, я дуже прошу вас, шановний Андрій Володимирович, поставити цю постанову Вінника на голосування, щоб її скасувати, її провалити. Тому що мені дуже дивно, що до людини, яка не була в залі цей час, коли голосувався цей закон, написала цю постанову, щоб фактично заблокувати цей законопроект? І також я звертаюсь до вас, шановні депутати, підтримати ініціативу стосовно можливості розслідування всіх, не тільки цих, а інших, можливих злочинів, пана Президента, стосовно письмового подання. Для того, щоб саме Верховна Рада почала процедуру розслідування в порядку імпічменту. Більше як 65 уже підписів є народних депутатів за цю ініціативу. Щоб ми не спускали це з рук, щоб ми все-таки ініціювали цю процедуру і дали можливість українському народу зрозуміти, чи вчинялися злочини? Якщо вчинялись, має бути покарання. Якщо не вчинялись, тоді жодних претензій, звісно, ні до кого не буде. Але тільки парламент, через створення тимчасової спеціальної комісії, тільки після того, коли всі ви підпишете це подання і буде 226 підписів, ми це зможемо реалізувати. Дякую вам за увагу.

Шановний пане голово, шановні депутати. Хочеться звернутися до вас та і не тільки до вас, бо я хочу, щоб цей мій виступ був оформлений як звернення до Прем'єр-міністра. Це питання вже піднімалося не раз тут у стінах Верховної Ради і поза її межами. Це є землі, які належать Аграрній академії України. Львівщина, Радехівський район, 3 тисячі гектарів – дослідне господарство Академії аграрних наук. Вони самі експлуатують всього кілька десятків гектарів. Це підприємство "……..", господарство, а всі інші орендуються кому, а ми не знаємо. Питають люди у директора кому орендується ця земля ці тисячі гектарів не можуть відповісти, кажуть, ми не знаємо. Питають голову районної адміністрації, каже, не знаю. засіваються, засіваються весною по ночах так само збирають врожай по ночах і вивозять. Куди? Скільки? Врожаї величезні по 100 тонн з гектару пшениці, по 120 тонн з гектара кукурудзи, по 35 тонн ріпаку, і все це йде невідомо куди. І місцева... місцевий бюджет не отримує ні одної копійки. Кажуть люди, та хоч би оставили на те, щоби оці ями полатати на дорогах, які вони своєю технікою повибивають. І ніхто не може відповісти. А я хочу спитати в уряду і у Прем'єр-міністра. Коли ж, врешті-решт, будуть розпайовані ці землі, бо це є земля українських селян, її кров'ю і потом поливали наші діди і прадіди, працювали сотні років. Прийшла радянська влада, забрала, зігнала всіх в колгосп, потім це перетворили в радгосп, а потім віддали Академії агарних наук. І тепер ці люди в цих селах колишніх не мають доступу до землі і вона в гіршому, як не зруйноване наше село, але якось живе, а там справді жебраки – не мають ні клаптика землі, не мають роботи і ви собі уявляєте яка ситуація. Коли ж врешті-решт скінчиться це? Коли цю люди дістануть землі, які їм належать? Коли ці землі будуть розпайовані? Я хочу, звертаюсь ще раз до Прем'єр-міністра і до уряду, хай вони дадуть відповідь нам всім і українському народу... Скільки таке безчинство буде продовжуватися? І людей що не дограбувала радянська влада – дограбовують тепер. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, Парасюк Володимир Зиновійович. проблематику, яка вже існує десять... десь більше десяти років в нашій державі – це питання автомобілів на єврономерах. Я зразу хочу звернутися до всіх цих скептиків, до політиків, до уряду стовно того, що вони критикують, що люди користуються цими автомобілями. Люди користуються цими автомобілями не від доброго життя, а від того, що вони за помірковані кошти можуть придбати якісний

Прошу провести запис на виступи від народних депутатів.

Це завжди лотерея. Отже, колеги, по Регламенту ми годину відводимо на виступу і за годину ми закриваємо сесію. Отже, Шверк Григорій Аронович. Будь ласка, Спориш. Іван Спориш, 15 округ Вінниччина. Шановний головуючий, шановні народні депутати, звичайно, ми сьогодні чули запити. і запити до "Укравтодору" і минулої п'ятниці, минулої сесійної п'ятниці я з цієї трибуни виступав, давали ми запит на "Укравтодор" по поводу доріг – не поводу доріг, які погані, а поводу доріг, яких немає. Звичайно, я отримав відповідь і скажу, відповідь така, що ви там тримайтеся, все нормально, ми от забули в план ввести цю дорогу. Дорога ця на Вінниччині Томашпільський район – це Вапнярка, Високе, Крижопіль. Ви там ходіть, минайте ці дороги полями, минайте, як хочете, а якщо ні, то, можливо, звертайтесь до Вінницької обласної адміністрації, можливо, вона вам щось поможе – отаке відношення "Укравтодору". Знову я звертаюсь до "Укравтодору". Я сьогодні знову ж не кажу за погані дороги, давайте згадаємо дорогу Одеса–Рені. Да, це була погана дорога, її відремонтували і, слава Богу, але то була погана дорога, по якій ще, можливо, можна було їхати. Але я кажу сьогодні, що через село Високе на Томашпільський район неможливо їхати, це траса, де проходять дороги і автобуси рейсові ідуть на Кишинів, це траса, яка.. де-куди їдуть на Одесу. І мені здається, що жалко те, що автобуси вертаються або зупиняють, попадають в якесь ДТП, мені здається, що вже "Укравтодор" міг би звернути увагу і не перекладати свою роботу на чужі плечі. Я скажу, що співфінансування і допомога "Укравтодору", а це дорога державного значення, вона є, була і буде. Знову нагадаю "Укравтодору", дітки із школи збираються скільки можуть – по 10, 20, 30, 100 гривень, бабки збираються із пенсій, лишають даже пенсії свої місячні, здають для того, щоб допомогти "Укравтодору". Я скажу, сільська рада у співфінансуванні готова допомогти, щоб зробити цей кусочок дороги, всього-на-всього 2 кілометри. Підприємство, яке находиться на території села Високе готове допомогти, всі готові долучитися до цього. Але, на жаль, "Укравтодор" відноситься відноситься до цього якось скептично і дуже б хотілося, щоб все-таки вони кого-небудь прислали накінец-то на цю дорогу, щоб побачили вони, що там її немає, що там одні ями, що автобуси вертаються. Я надіюся, що після мого виступу, а мій виступ я хотів би, щоб записали як, знову ж таки, запит до "Укравтодору", ми зробили все, щоб все-таки вони звернули увагу і дана дорога була... зроблений капітальний ремонт, який там вже не робився... І.Д. ...щоб все-таки звернули увагу на дорогу, де капітальний ремонт не робився більше 50 років. Я дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Чижмарь Юрій передає Галасюку Віктору. Будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Головним завданням економічної політики має бути регулярне, постійне, значне підвищення доходів українців для того, щоби зарплати і пенсії українців зростали швидше, ніж ціни в крамницях, швидше за інфляцію. На жаль, нинішня влада не справляється з цим завданням. Команда Радикальної партії має абсолютно нову економічну політику, яку ми пропонуємо впровадити в країні для того, щоб домогтися цього, для того, щоби подолати масове безробіття, масові еміграцію, бідність в країні і залежність від кредитів МВФ. Кредити міжнародного валютного фонду – це наркотик для економіки, він не здатен забезпечити економічний розвиток, модернізацію країни і підвищення доходів громадян. Більш того, МВФ якраз виступає проти підняття мінімальних зарплат і пенсій, а саме за це бореться команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. (Оплески) Підняття соціальних стандартів, розвиток національної промисловості, розбудова і модернізація інфраструктури в Україні для того, щоби кожен громадянин відчував себе впевнено і знав, що завтра він буде жити краще, ніж вчора, що діти будуть жити краще в рідній країні, ніж живуть батьки. На жаль, сьогодні цього немає. Тому що влада має абсолютно хибний підхід влада мислить категоріями одноходовки: взяли кредит МВФ – проїли; взяли кредит МВФ – закинули в золотовалютні резерви, спалили. Так ніколи не побудувати міцну економіку. Потрібен інший підхід, значно більш складний: залучили інвестиції, збудували інфраструктуру, створили нові виробництва, створили нові робочі місця – випустили більше промислової продукції; більше експортували за кордон не сировини, а готових товарів – заробили більше доларів, євро, наповнили бюджет, підняли зарплати і пенсії в разі. І так ми припинимо еміграцію, так ми подолаємо корупцію, бідність і безперспективність. Більш того, реальна альтернатива кредитам МВФ – промислові закони, які провадить команда Радикальної партії. Їх економічна вага більша, ніж у чергових траншів МВФ. Закони про індустріальні парки – це кілька мільярдів доларів США інвестицій на рік. Закон про Експортно-кредитне агентство, яке уряд досі не створив. Це кілька мільярдів доларів додаткового несировинного експорту. "Купуй українське" – це мільярд імпортозаміщення. А це додаткові зростання ВВП, зростання зарплат і пенсій українців. Підтримайте новий економічний курс… Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Зараз на трибуні розміщено фото, яке символізує фундамент української нації, символізує українське село, символізує українські традиції. Ця фоторобота моєї помічниці Анни Сеник має назву "Полтавська Мадонна". Саме село українське, полтавське, тернопільське, франківське є фундаментом української нації. Те, що зараз нинішня влада временщиков робить з українським селом – це тотальний геноцид і повернення до ганебної практики знищення українського селянства, яке мали за більшовицького режиму. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка має план, як порятувати українське село, відродити тваринництво, повернути корову в кожну українську селянську родину, забезпечити українських селян роботою. Для цього ми пропонуємо прийняти зміни до Конституції, в яких раз і назавжди записати, що власником української землі є українці, є українські фермери, а не зайди із-за кордону. Ми звертаємося до українського уряду вчергове з вимогою зупинити безконтрольне ввезення на територію України сільхозхімії, якою труять українських бджіл, українських тварин і врешті-решт самих українців. Ми всі їмо це, ми всі цим дихаємо. Зупиніться! Будьте людьми! І нарешті, українське село неможливе без українських традицій. Тому що традиції, які передаються, як писав наш великий Кобзар, від мертвих живим і ненародженим, разом з материнським молоком вони мають бути збережені, так як має бути збережена українська родина, українська трудова людини. Не гей-паради проводити, а думати над тим, як дати українцям роботу і гідну заробітну плату, не влаштовувати шоу на весь світ, підняти, підняти з колін українське село, бо українське село – це майбутня велич української нації і української держави. Слава Україні! Дякую. Бендюженко передає слово для виступу Михайлу Бондарю. Будь ласка, пане Михайло. 12:46:56 БОНДАР М.Л. Дякую, пане Андрію. Шановні колеги, своїм зверненням хочу звернутися якраз до голови Вищої ради правосуддя. До мене як до народного депутата 119 виборчого округу, а це Радехівщина, Бродівщина, Бучина, Кам'янеччина, звернулись мешканці Радехівського району з приводу проблем організації роботи Радехівського суду Львівської області. У зв'язку із звільненням та закінченням строку повноважень суддів станом на сьогодні фактично заблокована робота Радехівського районного суду Львівської області. Вказане порушує конституційні права на захист судом тих людей і громадян, які відповідно до правил підсудності можуть звертатися виключно до Радехівського районного суду Львівської області. Також грубо порушуються права на справедливий судовий судовий розгляд впродовж розумних строків, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це в свою чергу може стати підставою для звернень до Європейського суду з прав людини і потягнути за собою видаткові видатки з державного бюджету у вигляді відшкодувань завданої шкоди тим особам, права яких порушуються через заблоковану роботу Радехівського суду Львівської області. Зважаючи на це, прошу Голову Вищої ради правосуддя невідкладно вжити заходів для забезпечення роботи Радехівського районного суду Львівської області шляхом призначення та відрядження суддів уповноважених здійснювати правосуддя на території, що обслуговується вказаним судом. Дякую. Дякую вам. Наступне передаю слово Ганні Гопко. Ганна Гопко, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, дорогі українці! Цей тиждень був надзвичайно насичений і українському парламенту вдалося ухвалити важливі закони, зокрема, Закон про національну безпеку і це надзвичайно важливий крок напередодні саміту НАТО в Брюсселі. Очевидно, хотілося б в цьому законі бачити такі важливі, зокрема, норми як України забравши звідти невластиві функції, зокрема, боротьбу з організованою злочинністю і боротьбу з корупцією. Попри те, що ми чітко розуміємо, що в Службі безпеки України є багато офіцерів, які, справді, захищають нашу територіальну цілісність і суверенітет, борються з терористами, протидіють підривній діяльності, які намагаються Росія держава-агресор зробити, але, тим не менше, які використовують свої ксиви для власного збагачення. Тому надзвичайно важливим було також в цьому Законі про нацбезпеку те, що пропонували, зокрема, представники "Народного фронту", Тетяна Чорновол, щоб ми однією поправкою встановили нарешті єдину базу абонентів споживачів газу і припинили те розкрадання державних коштів, які відбуваються на доставці газу, на субсидіях, оскільки немає прозорості і немає абонентів цієї системи. Тому будемо надалі боротися з енергетичною корупцією. Також, колеги, я хотіла б сказати: надзвичайно важлива тема - це Росія нарощує військові сили в Азовському морі, яке завдяки угоді 2003 року є внутрішнім морем України і Росії, і росіяни можуть вчиняти провокації впритул до наших берегів. Секретар РНБО Турчинов і міністр Клімкін наголошують, що слід посилити безпеку в Азовському морі, треба посилити і безпеку на півдні Херсонщини, де ворог веде підривну роботу, а там на всю Арабатську стрілку зараз працює один дільничний поліцейський. Тому, власне, хотілося б закликати підрозділи Національної гвардії посилити поліцію поблизу Криму, розмістити в Генічеську патрульні катери прикордонників і зокрема від Міністерства внутрішніх справ України побачити розміщення підрозділу Національної гвардії України в Генічеську, створення передбаченого структурою Нацгвардії Кримського оперативно-територіального об'єднання з тимчасовим його розміщенням на території Херсонської області, розміщення в портовому пункті "Генічеськ" підрозділу морської охорони Держприкордонслужби і розміщення додаткових підрозділів чи істотне збільшення кількості працівників Нацполіції в районах Херсонщини, що межують з Кримом, з метою належної охорони правопорядку в першу чергу на Арабатській стрілці на півострові Чонгар. Тому я дуже сподіваюся, що ці багатомільярдні видатки, які у нас ідуть на МВС, вони якраз і будуть витрачені для того, щоб посилити безпеку довкола Азовського моря. І щоб, нарешті, ми побачили відповідь, а непросто ставили запитання, коли прикордонні катери, додаткові сили Нацгвардії та поліції буде розміщено. це одне з тих важливих питань. І звісно, в кінці не можемо не обійтись без закликів до Президента після розчарування з призначенням Литвина послом Вірменії, призначити достойних там, де відсутні наші посли. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шурма Ігор Михайлович, будь ласка.

сьогодні треба акцентувати увагу на тому, що вищим представницьким органом є Верховна Рада. І задати собі запитання, чому авторитет, а це показує опитування, Верховної Ради постійно падає і падає. Я не знаю, що з цим залом під куполом потрібно робити, може його треба освятити, чи як, але в ньому відбуваються системно і синхронно ті речі з року в рік, незалежно, хто сюди приходить на роботу. Згадайте період останньої революції, коли сюди в зал зайшли люди, які об'єдналися в коаліцію з європейськими цінностями. Їх дуже сильно дратували речі, передусім це те, що депутати не є такі, як люди всі, вони мають недоторканність, ті люди тут займаються кнопкодавством, вони фальшують результати голосування, вони живуть подвійними зарплатами, їх нервувало, що депутати мають величезні заробітні плати порівняно з людьми. А що ми маємо на сьогоднішній день? Прийшли люди, яким була довіра, яким повірили. А що ми маємо на сьогоднішній день? А на сьогоднішній день нічого не змінилося, недоторканність ніхто не зняв, не дивлячись на те, що є рішення на сьогоднішній день Конституційного Суду. Давайте, давайте всі разом сьогодні об'єднаємося і покажемо, що цей парламент здатний зламати ті стереотипи, відмовимося всі, всі відмовимося від цієї недоторканності, вже Конституційний Суд відкрив двері. Давайте ми подивимося на те, що відбувається з законами України. Хтось може сказати, що допустимо законодавство, яке стосується нацбезпеки, чи допустимо залучення будь-яких коштів не потребує вирішення в цьому залі. Потребує і потрібно їх розглядати і ми годинами розглядаємо, але якщо нема голосів, значить нема голосів. А це додає авторитету парламенту, коли постійно займаємося кнопкодавством? Є фіксовані факти по Закону про валюту, про Нацполіцію, 6327 про медреформу, про яку так тішаться реформатори - кнопкодавство, фальшування. Чому ті закони не працюють? Тому що вони фальшиво проголосовані. Я не є прихильником Голови Верховної Ради Парубія, я є його політичним опонентом, але не можна людину примушувати і принижувати так при виконанні його посад. Він щиро хоче провести якісь речі, я його може не поділяю, і він мусить закликати вас, прийдіть зі столової, прийдіть проголосуйте, а ви далі кнопкодавите подвійними стандартами. А коли стоїть питання по заробітній платі, бюджетної сфери шахтарів, ніхто з вас, всі, хто кричали про заробітні плати, не вийде і чесно не скаже, люди, я депутат Верховної Ради, я дістаю зарплату 30 тисяч і депутатських повноважень ще 30 тисяч, прийдіть і скажіть, тоді цей парламент буде користуватися повагою в людей. Дякую. Дякую вам. Я перед тим, як надати наступне слово, теж не в плані критики, а в плані інформації скажу щодо критики парламенту. Це було не так давно, пане Ігор, коли тут, за цією трибуною, члени Партії регіонів калічили кастетами і бітами народних депутатів за висловлення їхньої позиції, це не було не так давно. Це було не так давно, коли тут, в залі, руками голосували за закони, які потім призводили до вбивства хлопців на Майдані. Але це було не так давно, і це було людьми з Партії регіонів, які теж, я скажу, ви теж є моїм опонентом, але сьогодні з вами є в одній фракції, це було не так давно. І ті голосування руками в залі призводили до вбивства людей. Очевидно, не все ідеально, але в цьому залі всі мають рівний доступ до мікрофону, всі мають рівний доступ до прийняття рішення, в цьому залі сьогодні є справедливість, і тому ми приймаємо найважливіші закони, які стоять на порядку денному. Ми повинні спільно розвивати парламентаризм, але ми повинні робити це всі разом, не принижуючи кожного дня найвищий законодавчий орган держави. І дякую вам за зауваження, які ви зробили у своєму виступі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дерев'янко, будь ласка. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Вчора Верховна Рада ухвалила дуже важливий Закон про національну безпеку і ми сьогодні вже можемо говорити про те, що

про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідності за порушення законодавства у сфері виготовлення, виробництва, підтвердження відповідності, реалізації продукції, робіт та послуг у військовій сфері. Верховна Рада його два з половиною роки його назад ухвалила, але Президент до цього часу його не підписав. Чому? Тому що один із депутатів БПП надав постанову про те, щоб скасувати голосування і до цього часу за два з половиною роки ми не можемо цей закон мати підписаний. Це говорить про те, що сьогодні впродовж двох з половиною років, коли у нас йде війна, у нас в армію постачаються товари, роботи і послуги, які можуть бути не якісні і за які ніхто не несе відповідальності. У мене до вас, шановні мої колеги, питання, а чи випадково незацікавлений в цьому також Президент? Коли ми отримали більше як 12 пунктів, на підставі чого зробили письмове подання щодо розслідування цих всіх фактів. Де мова йде про машини "Богдани", які постачались українській армії, де він є її власником. З "Ленінської кузні", де він є бенефіціарним власником, постачалось в три, чи в чотири рази більше за вартістю обладнання військове, яке також не відповідало якісним характеристикам. Також швидкі допомоги, ми знаємо, мали цю проблему. Чи не є він сам в цьому зацікавлений, щоб такого законодавства не було в нашій державі, впродовж двох з половиною років, коли йде війна? Тому, я дуже прошу вас, шановний Андрій Володимирович, поставити цю постанову Вінника на голосування, щоб її скасувати, її провалити. Тому що мені дуже дивно, що до людини, яка не була в залі цей час, коли голосувався цей закон, написала цю постанову, щоб фактично заблокувати цей законопроект? І також я звертаюсь до вас, шановні депутати, підтримати ініціативу стосовно можливості розслідування всіх, не тільки цих, а інших, можливих злочинів, пана Президента, стосовно письмового подання. Для того, щоб саме Верховна Рада почала процедуру розслідування в порядку імпічменту. Більше як 65 уже підписів є народних депутатів за цю ініціативу. Щоб ми не спускали це з рук, щоб ми все-таки ініціювали цю процедуру і дали можливість українському народу зрозуміти, чи вчинялися злочини? Якщо вчинялись, має бути покарання. Якщо не вчинялись, тоді жодних претензій, звісно, ні до кого не буде. Але тільки парламент, через створення тимчасової спеціальної комісії, тільки після того, коли всі ви підпишете це подання і буде 226 підписів, ми це зможемо реалізувати. Дякую вам за увагу.

Пан Юрій Шухевич. А, будь ласка, пане Юрій, з трибуни включіть, будь ласка, мікрофон з трибуни для Юрія Шухевича.

Шановний пане голово, шановні депутати. Хочеться звернутися до вас та і не тільки до вас, бо я хочу, щоб цей мій виступ був оформлений як звернення до Прем'єр-міністра. Це питання вже піднімалося не раз тут у стінах Верховної Ради і поза її межами. Це є землі, які належать Аграрній академії України. Львівщина, Радехівський район, 3 тисячі гектарів – дослідне господарство Академії аграрних наук. Вони самі експлуатують всього кілька десятків гектарів. Це підприємство "……..", господарство, а всі інші орендуються кому, а ми не знаємо. Питають люди у директора кому орендується ця земля ці тисячі гектарів не можуть відповісти, кажуть, ми не знаємо. Питають голову районної адміністрації, каже, не знаю. засіваються, засіваються весною по ночах так само збирають врожай по ночах і вивозять. Куди? Скільки? Врожаї величезні по 100 тонн з гектару пшениці, по 120 тонн з гектара кукурудзи, по 35 тонн ріпаку, і все це йде невідомо куди. І місцева... місцевий бюджет не отримує ні одної копійки. Кажуть люди, та хоч би оставили на те, щоби оці ями полатати на дорогах, які вони своєю технікою повибивають. І ніхто не може відповісти. А я хочу спитати в уряду і у Прем'єр-міністра. Коли ж, врешті-решт, будуть розпайовані ці землі, бо це є земля українських селян, її кров'ю і потом поливали наші діди і прадіди, працювали сотні років. Прийшла радянська влада, забрала, зігнала всіх в колгосп, потім це перетворили в радгосп, а потім віддали Академії агарних наук. І тепер ці люди в цих селах колишніх не мають доступу до землі і вона в гіршому, як не зруйноване наше село, але якось живе, а там справді жебраки – не мають ні клаптика землі, не мають роботи і ви собі уявляєте яка ситуація. Коли ж врешті-решт скінчиться це? Коли цю люди дістануть землі, які їм належать? Коли ці землі будуть розпайовані? Я хочу, звертаюсь ще раз до Прем'єр-міністра і до уряду, хай вони дадуть відповідь нам всім і українському народу... Скільки таке безчинство буде продовжуватися? І людей що не дограбувала радянська влада – дограбовують тепер. Слава Україні!

проблематику, яка вже існує десять... десь більше десяти років в нашій державі – це питання автомобілів на єврономерах. Я зразу хочу звернутися до всіх цих скептиків, до політиків, до уряду стовно того, що вони критикують, що люди користуються цими автомобілями. Люди користуються цими автомобілями не від доброго життя, а від того, що

Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до голови уряду, Генерального прокурора України, Голови СБУ,

Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці! Шановні колеги! Сьогодні я хотів би цей виступ присвятити, знаєте, дуже такій старій хворобі українського парламентаризму, яка на цьому тижні знов стала дуже актуальною, на превеликий жаль. Це проблема такого ганебного явища як кнопкодавство, як неперсональне голосування. Ну, здавалось би, очевидно, що ця річ після Революції Гідності мала би піти у небуття, тим більше, що ті політичні сили, які стали владою, вони обіцяли, що вони це зроблять, вони героїчно боролися з кнопкодавством у часи Партії регіонів. Але виявилося, що у них так само є потреба у кнопкодавстві, тому що треба протягувати свої лобістські закони, треба приймати свої якісь кадрові рішення і відповідно без кнопкодавства ніяк. І оскільки дуже багато розмов було на цю тему, я просто хотів би нагадати, що ще 4 грудня 2014 року народні депутати від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" зареєстрували у Верховній Раді законопроект під номером 1231, який пропонує запроваджувати кримінальну відповідальність за кнопкодавство для того, щоб нарешті покласти цьому явищу край. Тому що, ви знаєте, якщо людина, наприклад, двома бюлетенями голосує на виборах, то вона за це іде у тюрму. Але якщо народний депутат голосує за інших депутатів у залі, то він… Я перепрошую, можна трошки не відволікати, я вас дуже прошу. Якщо народний депутат голосує за іншого, то відповідно він не отримає жодного покарання, хоча він викривлює і його фальсифікація при цьому голосуванні є незрівнянно більшою ніж під час голосування на просто виборах, коли голосують громадяни. І я звертаюся зараз до Голови Верховної Ради, Андрію, давайте вирішимо нарешті це питання, давайте припинимо цю ганьбу, тому що ми разом, зокрема, і проти цього явища боролися, тому що не буде ніколи довіри до парламенту, не буде ніколи довіри взагалі до державних органів в нашій державі, і, якщо у нас буде це ганебне явище тривати в нашій Верховній Раді. Тому, що сьогодні люди дивляться це по телебаченню, вони це бачать, вони бачать цей порожній зал, вони обурюються і в них немає довіри ні до влади, ні до політиків, ні до інституцій, зокрема. Тому я прошу давайте ми це питання вирішимо, давайте поставимо законопроект на голосування і введемо кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Порушив закон, здійснив фальсифікацію – маєш відповідати. Тим більше, що Конституційний Суд уже показав, що якщо з кнопкодавством приймається рішення і з порушенням Регламенту, це є підстава для скасування цих рішень як це сталося з законом Ківалова- Колесніченка. Тому треба робити висновки і треба нарешті виконувати власні обіцянки. Тільки, я думаю, що відповідь на запитання лежить не в тій площині, бо закон може бути винесений. І я більш-менш передбачаю, яке буде голосування за нього. І тому я запровадив систему і зараз розробляється ІТ-стратегія Верховної Ради України для введення електронних карточок, як це є в європейському парламенті. Це буде реальна відповідь на питання, Андрію, це буде реально, коли на одній карточці буде і вхід в Верховну Раду, і голосування в комітеті, і голосування в Верховній Раді, вибачте, коли ця карточка буде і карточка заробітної плати і ніхто не захоче її передати комусь іншому, бо інакше не зайде в зал це і буде відповідь системна на цю проблему, з якою, Андрій, я боровся не менше ніж наголошуєте ви. Але відповідь має бути системна, зайти в зал і завалити законопроект це буде відповіддю на запитання, вона має бути системна. І я вірю і сподіваюсь, що вже наступний рік ми зможемо запустити цю систему, яку ми повністю беремо з системи європарламенту і, коли вона запрацює от тоді це дійсно лишиться в минулому, а інакше це будуть просто політичні дебати і більше нічого, і взаємні звинувачення. І я хочу наголосити, що це річ, яку повинні зробити всі разом потому що коли ми говоримо про порушення Регламенту, на жаль, воно відбувається у нас дуже дивно. Коли закон хороший, всі закривають очі на порушення Регламенту, для них хороший. Коли поганий, всі починають звертати увагу на те, який Регламент діє. До того теж має бути підхід справедливості, а не до… однобокого підходу. І колеги, ще раз хотів би сказати з приводу залу. Я за останній період був в багатьох парламентах, я хочу сказати, коли ідуть дебати від депутатів, коли ідуть запитання до уряду, звичайно завжди присутні ті, хто займає активну позицію. Але знову ж таки, Верховну Раду кожного разу і, вибачте, кожної п'ятниці взаємознищувати тут в цьому залі руками самих депутатів, це нікому не додасть поваги і честі. І коли хтось думає, що Верховна Рада це щось відволічене, а він буде хороший, це неправда, воно на всіх ляже на найближчих виборах. Чим більше ми будемо з цієї трибуни самі знищувати український парламентаризм, тим більше ми зробимо шкоди і українській державі, і кожному з нас, бо в найважчі для країни часи український парламент брався за відповідальність: і в 90-му році проголошення Незалежності, і прийняття Конституції, річницю якої будемо незадовго відзначати, і після Помаранчевої революції, Революції Гідності – не нищить парламент, бо це є основа української державності сьогодні, це є центр прийняття рішення. Давайте з повагою ставитись один до одного, і тоді повірте, і суспільство буде до нас ставитись з повагою. Дякую вам. Скуратовський передає слово Силантьєву. Будь ласка. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні друзі, шановні українці, шановні колеги, сьогодні ми перебуваємо напередодні святкування Дня молоді. Молоді, якою ми пишаємося, молоді яку ми шануємо. Але в якому стані сьогодні перебуває політика, молодіжна політика в нашій державі? Я вас проінформую. Ну, по-перше, ще 15 листопада 2017 року були проведені парламентські слухання на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації". Тобто приїхали з усієї України фахівці, молодіжні лідери, лідери громадської думки, були зазначені проблеми, а саме головне шляхи вирішення цих проблем. І що ви думаєте? Досі ці рекомендації парламентських слухань не були проголосовані, вони були занесені в середу в порядок денний 20 червня, але до них не дійшло голосування. Така ж сама ситуація відбувається і з наступними парламентськими слуханнями, які теж потрібно провести, але сьогодні їх навіть не включили до порядку денного. Я вам хочу відповідально сказати, що на відміну від діючого уряду, на відміну від діючої політики молодіжної діючого уряду, політика Радикальної партії буде жорстко відстоювати інтереси молоді і ми будемо звітувати не про те, чого немає, не про те, що потрібно зробити, а про те, що вже є і про наші досягнення. Далі йду. Що сьогодні відсутнє? І відсутнє сьогодні молодіжне будівництво, тому що в 2014 році повністю була закрита програма по кредитуванню молодіжного будівництва. молоді люди, сьогодні не можуть взяти кредити навіть на ті будинки, які вже існують, тому що сьогодні кредит 15 відсотків і за 5 років вони можуть купити собі дві квартири, якщо будуть виплачувати ці відсотки. Повністю відсутнє кредитування, пільгове кредитування, щоб молодь могла відкрити свій перший перший бізнес, щоб вона не виїжджала за кордон, щоб вона залишалася тут, щоб вона могла себе тут реалізовувати. Далі. Повністю відсутня програма по зайнятості молоді, забезпеченню робочим місцем. Сьогодні є якийсь жалкий відсоток чи 3, чи 4 відсотки для молоді та скоро вже навіть не буде кого влаштовувати на роботу, тому що молодь вся поїде за кордон і там буде себе реалізовувати. Сьогодні повністю відсутні стимули для молодих людей, які хочуть разом народжувати сім'ї молоді, які хочуть народжувати дітей тому що сьогодні нема можливості забезпечити свої сім'ї. Я хочу сказати про те, що якщо ми будемо тільки казати про те, що ми турбуємося про нашу молодь, нічого не зміниться. Радикальна партія наполягає на тому, щоб були вирішені проблеми молоді, щоб виконувався Закон про молодь, щоб ми нарешті почали жити так, як потребує сьогодення. Дякую. Колеги, я нагадую, два заключних виступи, зараз Кошелєва Олена Володимирівна, а потім Гопко передала Мустафі Найєму, вона мені підійшла і сказала, це два заключних виступи. Будь ласка, Олена Володимирівна. Альона Кошелєва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановний пане головуючий, шановний український народе! Проблема, яка хвилює кожного українця, це стрімке зростання комунальних платежів. За статистикою кожна п'ята квартира у багатоповерхівці має заборгованість за житлово-комунальні послуги. Такі явища набувають системного характеру через постійне здорожчення житлово-комунальних послуг, що призводить до не контрольованого зростання боргів населення. Станом на сьогодні в цілому по Україні заборгованість населення за комунальні послуги становить вже майже 43 мільярди гривень, для прикладу, у місті Харкові станом на 1 квітня цього року заборгованість населення склала 210 мільйонів гривень і продовжує невпинно зростати, причиною цього є непомірні тарифи, а також не прозорі та застарілі принципи їх формування. Так, відповідно до Постанови уряду 869 від 2011 року до складу тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкової території, може бути включено більше 20 послуг. Наприклад, згідно тарифів на послуги з утримання будинків міста Харкова середній платіж зараз складає близько 260 гривень. Слід зазначити, що за підтримки фракції Радикальної партії на чолі з лідером Олегом Ляшком, було відтерміновано введення в дію нового Закону України "Про житлово-комунальні послуги", в іншому випадку тарифи на утримання будинків вже сьогодні зросли б у три, чотири рази, в Харкові обов'язковий платіж становив би приблизно тисячу гривень. Водночас ми, народні депутати, фракція Радикальної партії, з метою зниження вартості на житлово-комунальні послуги, невідкладно вимагаємо від уряду внесення змін до зазначеної постанови та встановити перелік послуг з управління багатоквартирних будинків, також затвердити граничні ціні на житлові послуги. І ще одна надзвичайна проблема, це зношення житлового фонду України. Наприклад, в Харкові цей показник складає понад 65 Тому вкрай актуальне є питання забезпечення фінансування поточних та капітальних ремонтів житлових будинків. При захмарних тарифах на житлово-комунальні послуги їх якість знаходиться на мінімальному рівні. І тут система субсидій не працює, проблему треба вирішувати іншими засобами – шляхом радикального підняття рівня доходів громадян. Команда Радикальної фракції Олега Ляшка пропонує політику енергомодернізації, для того, щоб житлово-комунальні послуги були якісними і відповідали реальним, фінансовим можливостям громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ Гопко Ганна передає Мустафі Найєму.

Справа в тому, що ці комісії були введені для того, щоб призначати поліцейських, які йдуть перший раз на роботу. І минулого тижня Центр політико правових реформ разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органах зробили дослідження того, як ці комісії працюють. На даний момент ми можемо сказати про те, що ці комісії дійсно ввели нову якість щодо контролю громадськості за призначенням поліцейських. І є прозорі схеми, за якими можна слідкувати, хто, на яку посаду йде і на що претендує. Але є і проблеми. Проблема в тому, перша, що сьогодні працює лише 84 поліцейські комісії по країні, хоча їх мало бути в десятки разів більше. Це означає, що дуже багато громад не мають контролю за призначенням поліцейських на місцях. Друга – найбільша проблема полягає в тому, що недостатньо громадськості в цих самих комісіях. Тобто ми маємо поліцейські комісії, деякі з яких, наприклад, працюють народні депутати. Є комісії в яких працюють депутати місцевого рівня або представники кишенькових громадських організацій, які впливають на призначення поліцейських при першому призначенні. Друга проблема полягає в тому, що, на жаль, зараз поліцейські комісії не впливають на просування поліцейських по посадах саме всередині системи. Тобто лише при призначенні в перший раз комісія впливає на якісь кадрові рішення, в подальшому вони не мають ніякого впливу. Третя проблема, яка полягає в тому, що члени комісії не навчені, не проводяться ніякі тренінги, ніякі взагалі, повністю відсутня ця історія. Єдине, що можна відзначити, що в Одеській області поліцейська комісія – це єдина в країні, яка дійсно надає такі курси і методичні вказівки про те, яким чином мають проходити різноманітні або співбесіди, або моніторинг кандидатів, які приходять на призначення. Що зараз відбувається із самими призначеннями? Ми би хотіли звернутися до Міністерства внутрішніх справ, а саме до міністра пана Авакова, а також до керівників головних управлінь Національної поліції щодо того, щоб змінити кадрову політику по призначенню людей в поліцейські комісії. деякі обласні поліцейські комісії, в яких працюють народні депутати – це Дніпропетровська, Львівська, Хмельницька, Чернівецька області. Є області, в яких працюють не народні, а депутати місцевих рівнів. Ми звертаємось до тих, хто призначає їх, а це насправді вже місцева влада притому місцеві ради, які призначають не людей, які не працюють у поліції, а людей, які наприклад, є з кишенькових організацій або взагалі депутатів місцевих рад. І ми також звертаємось до місцевих рад, щоб вони замінили, тому що в деяких комісіях взагалі працюють поліцейські. Ми з усіма цими зверненнями будемо вже офіційно звертатися і до голови МВС, і до голови Національної поліції, і до голови обласних рад для того, щоб вони замінили цю історію. І ще раз хочу підкреслити, що це гарна традиція. Але у нас попереду дисциплінарні комісії, які мають створити з числа… 10 секунд, будь ласка. НАЙЄМ М. … і якщо ми зараз не зможемо контролювати ці комісії при дисциплінарних комісіях, які будуть впливати на кадрові значення, на кадрові призначення ми взагалі не зможемо впливати, це буде мати дуже негативний вплив. Ще раз дякую, Олександру Банчуку, Борису Малишеву… Дякую. Отже, виступи від народних депутатів завершені і завершений наш пленарний тиждень. Я хотів би колеги всім подякувати за роботу цього тижня. Це були важкі не прості закони, але ми їх пройшли. Теж хочу всіх проінформувати, що наступного тижня з понеділка я відбуваю з візитом в Сполучені Штати Америки і дуже важливо, що разом у поїздці беруть участь і спікер Литви, і спікер Грузії, і спікер Молдови, і віце-спікер Польщі і наша буде спільна позиція під час зустрічей із спікером Раяном із найвищими керівниками Штатів Америки. Це, в першу чергу, введення санкцій проти будівництва "Північного потоку – 2", а теж міжпарламентська співпраця у сфері створення єдиного центру протидії гібридним загрозам Росії. Я коли був минулого тижня з офіційним візитом у Великобританії, я там побачив дуже цікавий досвід. Вони створили в парламенті Великобританії робочу групу депутатську по протидії гібридним загрозам Росії. Я думаю, нам треба брати цей досвід, щоб на рівні парламентському ми могли розробляти спільні стратегії, а ще краще, коли це буде міжпарламентський рівень від Естонії, Литви, Польщі, України до Грузії і спільно з нашими союзниками із Сполучених Штатів Америки, із Євросоюзу, із Великобританії. І над тим ми теж будемо працювати, щоб ми об'єднували наші зусилля протидії всім тим загрозам, які сьогодні створює Російська Федерація не тільки для України, а для всього вільного світу. Я впевнений, це буде великий крок налагодженні міжпарламентського діалогу між нами і нашими ключовими стратегічними партнерами. І я впевнений, це підніме український парламент на новий рівень взаємодії. Ще раз дякую всім за цей пленарний тиждень. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І успішної вам роботи в комітетах і на округах. Всього найкращого. Дякую.